séu engir á Alþingi Íslendinga sem kæri sig um hag og velferð eldra fólks. Ég ætla að mótmæla því harðlega, enda tel ég að Flokkur fólksins hafi sýnt það í þau sjö ár sem hann hefur verið hér við störf að við erum málsvarar þeirra sem höllustum fæti standa í samfélaginu sem og eldra fólks og öryrkja. Ég vil nefna nokkur þingmannamál, 15 skulum við segja, sem Flokkur fólksins hefur þegar lagt fram á Alþingi Íslendinga nú í haust. Það fyrsta eru almannatryggingar, fjárhæðir fyrir launavísitölu. Við erum hérna með afnám skerðinga ellilífeyris vegna atvinnutekna og mun ég mæla fyrir því máli eina ferðina enn í dag. Það er almannatryggingafrítekjumark vegna lífeyristekna. Þar höfum við verið með frumvarp um að hækka viðmiðið úr 25.000 kr. upp í 100.000, eins og einmitt Félag eldri borgara hefur kallað eftir. Við erum með félagslega aðstoð, bifreiðastyrk. Við erum með félagslega aðstoð lífeyrisþega sem eru búsettir erlendis þannig að þeir þurfi ekki að greiða fyrir þá millifærslu sem þeir greiða nú fyrir þegar Tryggingastofnun leggur inn hjá þeim. Við erum hér með málefni aldraðra vegna sambúðar. Við viljum að fólk fái að búa saman hvar sem það er. Við erum með sjúkratryggingar. Við erum með tannheilbrigðisþjónustu þar sem við viljum afnema allan virðisaukaskatt af hjálpartækjum og öðru slíku fyrir eldra fólk. Við erum með afnám vasapeningafyrirkomulagsins sem hefur verið kallað eftir frá hagsmunafulltrúa aldraðra um árabil. Við erum með búsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmum, skattleysi launatekna undir 400.000,

til að fjölga fastráðnum heimilislæknum á landsbyggðinni. Ég ítreka aftur og skora á formann Landssambands eldri borgara að kynna sér þau mál sem Flokkur fólksins hefur af hug og hjarta barist fyrir hér í sjö ár áður en hann segir að hann horfi hér í tóm augu marg-, margsinnis og fái hér ekkert nema innantóm loforð um ekki neitt, því að það er rangt.

Það sé gríðarlega flókin aðgerð. Tvö viðtöl sem hæstv. utanríkisráðherra veitti í gær útskýra fyrir okkur nákvæmlega hvað það er sem er svona flókið. Það hangir eitthvað meira á spýtunni en það hvort vilji sé til þess að sækja þetta fólk eða ekki, hvort það sé flókin aðgerð eða ekki. Það þarf fyrst að sammælast um að herða enn frekar reglur um flóttafólk á Íslandi. Það þarf að samþykkja kröfu Sjálfstæðisflokksins um að nota stálhnefann sem þeir hafa viðrað oft að þeir vilji nota gagnvart fólki á flótta. Öðruvísi komast hingað börn og konur og menn frá Gaza, sem föst eru á stað sem lýst hefur verið sem helvíti á jörð, ekki til Íslands vegna þess að það myndi senda þau skilaboð að það sé hægt að koma til Íslands. Það þurfi nú að senda harðari skilaboð en svo að það megi koma til Íslands. Þetta er fólk sem hefur fengið samþykkt dvalarleyfi á Íslandi. Hér erum við ekki að tala um einhvern nýjan fjölda fólks. Hér erum við ekki að tala um einhverjar nýjar reglur. Við erum að tala um fólk sem er fast á stríðssvæði þar sem Alþjóðadómstóllinn í Haag hefur áhyggjur af að sé verið að fremja þjóðarmorð. En hæstv. utanríkisráðherra vill nota líf þessa fólks sem pólitíska skiptimynt til að ná fram einhverjum lagabreytingum og þangað til þá mega þessi börn og þessar konur bara bíða á Gaza. Þetta er ótrúlega dapurlegt að heyra, virðulegi forseti, en það er gott að við fáum loksins fram hinar raunverulegu ástæður þess að ekki tekst að standa vel að fjölskyldusameiningum. (Forseti hringir.) Það er vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn vill nota líf þessa fólks sem skiptimynt.

75 börn með dvalarleyfi á Íslandi lifa við stöðuga ógn stríðsins sem þau eru föst í. Þessi börn eru fórnarlömb stríðs sem þau eiga engan hlut í. Lífi þeirra er ógnað allan sólarhringinn með stanslausum loftárásum. Þrjú af þessum börnum eru komin í skjól frá þessum skelfilegu stríðsátökum. Þeim var bjargað af þremur huguðum íslenskum konum sem tóku málin í sínar eigin hendur til að koma þremur börnum og móður þeirra hingað til lands en faðir þeirra hefur verið búsettur hér á landi í nokkur ár. Íslensk stjórnvöld virðast ekki vilja bjarga þessum börnum og koma þeim hingað til lands af ótta við að slíkt skapi fordæmi. Er það virkilega slæmt fordæmi ef Ísland er tilbúið til að bjarga börnum fólks sem er búsett á Íslandi úr heljargreipum stríðs? Já, ég rétt vona að við Íslendingar séum tilbúin til að bjarga börnum úr stríði. Ef það er ekki fordæmi sem er vert að skapa þá skammast ég mín svo sannarlega fyrir þá harðneskju sem hið öfuga skapar. Ég neita að trúa því að hér inni sé ekki mikill meiri hluti fyrir því að Ísland sé land mannúðar þegar kemur að því að bjarga börnum af stríðshrjáðum svæðum, tala nú ekki um börn sem eiga foreldra sem eru búsettir hér á landi. Það eru 72 börn sem lifa við stöðugan ótta. Það eru 72 börn sem geta misst lífið á næstu dögum og vikum. Það eru 72 börn sem við sem þjóð þurfum að sækja og bjarga úr viðjum stríðsins. Það er skylda okkar sem þjóðar meðal þjóða að standa ekki aðgerðalaus hjá þegar kemur að björgun þessara barna.

og á þessum stutta tíma hafa orðið fjögur alvarleg umferðarslys þar sem margir hafa slasast og sex manns hafa hlotið bana. Ég votta aðstandendum þeirra samúð mína. Nú byrja ég hvern einasta vinnudag á því að keyra hingað á höfuðborgarsvæðið úr Borgarfirðinum. Á þessu ári hefur nær alltaf verið nýr bíll í kantinum sem hefur lent í vandræðum á veginum og jafnvel keyrt út af og jafnvel oltið, að við búum á hættulegu landi þegar kemur að veðurfari og umferð. Í gær féllu tvö snjóflóð, í Súðavíkurhlíð og í Ólafsfjarðarmúla. Súðavíkurhlíð er reyndar hættuleg allt árið því að þar er einnig grjóthrun úr hlíðinni. Á Vestfjörðum eru oft mjög erfiðar aðstæður og margir sem veigra sér við því að keyra á milli staða. Á hringveginum er síðan gríðarlega þung umferð og oft er þar fólk að keyra um íslenska vegi í fyrsta sinn. hér á þingi getum gert margt til að vernda fólk í umferðinni; með betra undirlagi, jarðgöngum, vegriðum og hreinlega að loka vegum þegar þeir eru hvað hættulegastir. Við erum að vinna að samgönguáætlun í umhverfis- og samgöngunefnd hér á þingi og ég veit að hæstv. innviðaráðherra sem fer með samgöngumálin brennur fyrir því að vegir hér á landi séu eins öruggir og hugsast getur. En þetta tekur allt tíma og slysin gera ekki boð á undan sér.

Á Norðurlöndunum hafa verið fluttir um 850 einstaklingar heim, þar af 750 ríkisborgarar, um 100 sem eru undir vernd. Danir og Finnar hafa samtals tekið um 40. Á Íslandi eru þetta 128.

Verkefnið er þess vegna stórkostlegt en það er aftur á móti gert að mínu mati lítið úr því í allri umræðu hversu umfangsmikið það er fyrir okkur. Við þurfum að einfalda reglur. Við erum með miklu einfaldari reglur um fjölskyldusameiningu heldur en aðrar þjóðir og hér er sótt um t.d. fyrir fólk sem er fjarverandi. Það þarf að staðreyna þetta fólk. Það eru margar leiðir sem þarf að skoða í þessu sambandi. að málið sé rætt í fullri alvöru í ráðherranefnd og undirbúið. Það er nauðsynlegt aftur á móti að hafa heildarsamhengið í reglum og fordæmi til hliðsjónar. Við verðum líka að vinna eftir opinberum diplómatískum leiðum og við erum ekki með sendiráð á þessu svæði þannig að það gerir málin miklu flóknari. En nafnalistar voru sendir út í desember þannig að vinnan er í gangi. Við verðum að nálgast þetta í málefnalegri umræðu og staðan er erfið. Það er verið að vinna af fullum heilindum við ríkisstjórnarborðið í þessu. En við verðum líka að átta okkur á því að verkefnin verkefnin eru að verða okkur ofviða, sérstaklega ef við breytum ekki þeim reglum sem hér gilda til samræmis við það sem gerist í nágrannalöndum okkar.

Þessi staða er alvarleg og tímabært að vekja athygli á því hversu alvarleg hún er og hverjar birtingarmyndirnar eru fyrir fólkið í landinu. Það er þrennt sem ég ætla sérstaklega að draga fram. Hjá lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu, sem þjónar tæplega 250.000 íbúum þjóðarinnar, starfa í dag færri lögreglumenn en þegar embættið var stofnað árið 2007. Þá störfuðu þar 339 lögreglumenn en í dag eru þeir orðnir 297 talsins, voru það í fyrra. Hvað skýrir þá forgangsröðun stjórnvalda að lögreglumönnum hafi fækkað á þessu tímabili á sama tíma og fólksfjölgun hefur verið gríðarleg og verkefni lögreglunnar hafa þyngst? Árið 2022 voru starfandi 1,2 lögreglumenn á hverja 1.000 íbúa á höfuðborgarsvæðinu, einn á hverja 1.000. Telur dómsmálaráðherra að fáliðuð lögregla geti sinnt grundvallarhlutverki sínu, að geta tryggt öryggi borgaranna? Telur dómsmálaráðherra að svo fáliðuð lögregla búi við öruggt starfsumhverfi? Lögreglan yfir landið allt er fámenn í samanburði við önnur ríki. Árið 2020 var fjöldi lögreglumanna á hverja 100.000 íbúa næstlægstur á Íslandi í samanburði við 32 önnur Evrópuríki. Við þekkjum það að dómar hafa fyrnst í ofbeldis- og kynferðisbrotamálum en Fangelsismálastofnun hefur lýst því að vegna vanfjármögnunar hafi ekki verið hægt að boða dæmda menn til afplánunar. Ég hlakka til umræðunnar og ég segi það tímabært að löggæslan í landinu verði ekki lengur afgangsstærð í Stjórnarráðinu. „Ísland er frjálst og fullvalda ríki með frelsi, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi að hornsteinum,“ segir í aðfaraorðum nýrrar stjórnarskrár samkvæmt frumvarpi stjórnlagaráðs. Ég ímynda mér að flestir landsmenn geti fallist á þessi orð, hvað svo sem hverjum gæti þótt um drögin að öðru leyti. Mannréttindi eru ekki bara lagaleg réttindi fólks samkvæmt einhverjum samningum, þau minna okkur á það sem skiptir okkur mestu máli í samskiptum og samlífi mannfólksins, það sem aldrei má gleymast og það sem sagan sýnir að leiðir til mikilla hörmunga fyrir mannkynið ef virt er að vettugi. Við búum við stórar áskoranir í heiminum í dag; loftslagsbreytingar, smitsjúkdóma, ójöfnuð, stríðsátök og örar tæknibreytingar sem bæði fela í sér tækifæri og skapa vandamál sem flestar þjóðir eiga sameiginleg. Þessar áskoranir geta skapað ákveðna ógn við gildin okkar og eru gjarnan tilefni inngripa í frelsi fólks og réttindi. Það er við þessar aðstæður sem við þurfum að halda einna fastast í grunngildin okkar, í mannréttindin, og minna okkur á hvers vegna þau eru til komin. Það er við þessar aðstæður sem hættan á því er sem mest að við föllum í sömu gildrurnar, gildrurnar sem hafa leitt slíkar hörmungar yfir mannkynið að í hvert sinn finnum við nýjar leiðir til þess að lofa okkur sjálfum að þetta munum við aldrei láta gerast aftur. Forseti. Besta leiðin til þess að standa vörð um grundvallargildi okkar og réttindi er að efla þau, ekki skerða. Ekkert jákvætt hefur komið til í mannkynssögunni af útilokun þeirra sem eru öðruvísi, því að dæma fólk fyrir uppruna sinn og útskúfun fólks sem allt óskar sér þess sama þegar upp er staðið; frelsis, öryggis og tækifæra til lífs. Nei, skærustu augnablik mannkyns hafa öll snúist um samstarf, skilning, uppbyggingu og þar af leiðandi ný tækifæri saman. Ef við höfum misst boltann á þessari vegferð er kominn tími til að taka hann upp aftur því að aðeins þessi vegferð getur leitt okkur áfram inn í framtíð sem þarf ekki að skammast sín fyrir fortíðina.

Hæstv. forseti. Í dag vil ég ræða um aukin umsvif í rekstri hins opinbera, umsvif sem eru að meginstefnu fjármögnuð með peningum sem fengnir eru frá einstaklingum og fyrirtækjum í formi skatta. Slíkum fjármunum þarf að ráðstafa vel. Í dag starfa um 46.000 manns hjá hinu opinbera. Það þýðir að fjórði hver einstaklingur á íslenskum vinnumarkaði starfar hjá hinu opinbera. Ég geri ekki lítið úr því mikilvæga starfi sem víða er unnið hjá hinu opinbera, alls ekki. Starfsfólki ríkisins hefur fjölgað hraðar en landsmönnum og ef við horfum á Stjórnarráðið eitt og sér hefur starfsmönnum þess fjölgað á síðustu fjórum árum um rúmlega 30% og það sem e.t.v. verra er, störf hjá hinu opinbera eru ekki að verða skilvirkari og reyndar hefur skilvirkni hins opinbera ekki verið minni í átta ár samkvæmt úttekt EMD-viðskiptaháskólans í Sviss, þar sem Ísland kemur verst út allra Norðurlanda. Þá hefur samkeppni íslenskra fyrirtækja við hið opinbera um starfsfólk harðnað. Á síðustu fimm árum hafa laun hjá sveitarfélögum hækkað um 40% og um tæplega 30% hjá ríkinu. Þegar við bætist styttri vinnutími, öflugri lífeyrisvernd og betra skjól fyrir uppsögnum en almennt þekkist á almennum vinnumarkaði verður erfitt fyrir fyrirtæki að keppa við slíkt. Herra forseti. Rétt eins og fjölskyldur og atvinnulíf þessa lands þurfa stöðugt að hagræða og sýna útsjónarsemi verðum við að sjá hið sama í rekstri hins opinbera. Við þurfum að endurhugsa hlutverk hins opinbera, skoða hvernig og hvaða verkefnum er sinnt, hvar megi hagræða og hvaða verkefnum megi útvista. Með því að hagræða í ríkisrekstri getum við lækkað skatta og gjöld og aukið ráðstöfunartekjur fólks og fyrirtækja sem leiðir til betri lífskjara fyrir okkur öll.

Það er þetta með viljann og verkin. Stjórnmál eru samtal og aðgerðir. Innantóm orð um aðgerðir sem verða ekki að veruleika eru í sjálfu sér lítils virði. Mér finnst við sjá allt of mörg dæmi um þetta þessa dagana hjá stjórnvöldum. Það virðist vera vilji hjá hluta ríkisstjórnarinnar til að koma til móts við þá Palestínumenn sem hafa mótmælt því að ekkert verði úr fjölskyldusameiningu sem þó hefur verið samþykkt. Hægri hluti stjórnarinnar er hins vegar tregari til þótt sá armur ríkisstjórnarinnar vilji glaður taka á móti fólki frá Úkraínu og hafi hlutast til um á sínum tíma að fólk sem var að flýja sósíalismann í Venesúela fengi aukna aðstoð. Allt á þetta að vera svo óskaplega flókið. En þetta er þó ekki flóknara en svo að óbreyttir borgarar hafa farið og sótt fólk sem ríkisstjórninni fannst of flókið að sækja, fólk sem er þá óhult frá sprengjuregni, tortímingu og dauða. Það er nefnilega þetta með viljann og verkin. Innantóm orð segja ekkert. Það eru verkin sem tala. Það skortir ekkert á það að ráðherrar tali um nauðsynlegar aðgerðir til að stemma stigu við ópíóíðafaraldrinum og vímuefnavandanum sem leggur fólk í gröfina í tugatali á hverju einasta ári. Samúð okkar allra er svo sannarlega með þessu fólki og aðstandendum þess, en hversu mikils virði eru orð um aðgerðir sem aldrei verða að veruleika? Vandinn er flókinn en það leysir okkur ekki frá ábyrgðinni og að orðum fylgi efndir. Að lofa úrbótum en tefja og jafnvel hætta við verkin vegna þess að þau eru svo flókin er verra en að játa strax að menn ráði ekki við verkið. Innantóm orð án aðgerða vekja nefnilega falsvonir hjá fólki sem er að flýja sprengjuregn eða missa unga ástvini úr hræðilegum sjúkdómi. Þá er betra fyrir alla að stjórnarflokkarnir játi það hreinskilnislega að þeir nái ekki saman um aðgerðir. Það er nefnilega svo að stærsta flækjan í þessu öllu og reyndar fleiri málum er ósamlyndi og þref við ríkisstjórnarborðið. Þetta þref er því miður örlagavaldur í lífi margra.

Mig langar að gera alvarlegar athugasemdir við tillögu um samgönguáætlun 2024–2038 sem nú er til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngunefnd þingsins en lagt er til að framkvæmdum við Bíldudalsveg um Arnarfjörð verði seinkað til tímabilsins 2029–2033 í stað 2025–2029 líkt og samgönguáætlun kveður á um. Framkvæmdum á þessari leið má alls ekki seinka frekar og nauðsynlegt er að koma þessari framkvæmd af stað samhliða framkvæmdum á Dynjandisheiði. Vegurinn gegnir afar mikilvægu hlutverki við flutning afurða frá Bíldudal og þarf vart að taka það fram

geti nýst að fullu þarf þessi vegur að vera nothæfur og þjónustaður allt árið. Það er óásættanlegt fyrir ferðaþjónustu á þessu svæði að bíða til 2030 eða lengur með að fá fullnýttan veg. Það verður ekki gert nema með betri samgöngum. Auk þess mætti nefna aðgengi að atvinnu og þjónustu fyrir ört vaxandi samfélag á Barðaströnd ásamt því að börn á Barðaströnd gætu sótt skóla á Bíldudal en ekki Þingeyri. Virðulegi forseti. Að mínu mati er þetta lykilþáttur í að efla, bæta og virkja uppvöxt í þessu samfélagi sem hefur í tugi ára liðið fyrir slæmar samgöngur.

Virðulegi forseti. Innflytjendur eru tæpur fimmtungur landsmanna en hlutfallið er mjög breytilegt á milli byggðarlaga. Sveitarfélögin með hæst hlutfall innflytjenda eru öll á landsbyggðinni en ekkert sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu fer yfir 20% nema Reykjavík. Ég hef allt mitt sextíu ára líf búið í samfélagi með innflytjendum. Lengst af fannst mér viðhorf stjórnvalda vera: Innflytjendur eru margir úti á landi en það reddast því að návígið þar er svo mikið. En loksins erum við að vakna sem samfélag og í gær sáum við virkilega góða umfjöllun í þættinum Torgið hjá RÚV. Ef við viljum búa í samfélagi inngildingar eða samlögunar í stað stéttaskiptingar og skautunar þarf markvissa vinnu. Sem betur fer er nú unnið að fjölbreyttum umbótum. Þjónustugátt fyrir mat á námi og starfsréttindum opnaði á island.is í byrjun febrúar. Þar með batnar aðgengi fólks að þjónustu og upplýsingum. Í framhaldinu er hægt að fara í frekari úrbætur verkferla. Það er ótrúlega stutt síðan við fórum að skoða hvernig best væri að kenna og læra íslensku sem annað tungumál. Þar þurfum við að halda áfram að afla þekkingar um íslensku sem annað mál, bæta tækifæri allra kennara á öllum skólastigum til símenntunar og auka framboð af námsefni. Leik-, grunn-, framhalds- og háskólar, framhaldsfræðslan, starfsmenntasjóðir, verkalýðsfélög, atvinnurekendur, sveitarfélög og ríki hafa öll formlegt hlutverk í móttöku og inngildingu innflytjenda og þurfa að vinna saman. Starfstengd íslenska er mikilvæg og gleymum ekki mikilvægasta viðfangsefni allra foreldra, uppeldishlutverkinu. Við þurfum að tryggja aðgang að námskeiðum um grundvallarorðaforða íslenskunnar fyrir foreldra. Innflytjendur eru undirstaða hagvaxtar á Íslandi síðustu ár og eru hluti af bjartri framtíð Íslands ef við stöndum okkur næstu árin. Virðulegur forseti. Ég skipti um skoðun um umræðuefni núna rétt í þessu og vona að ég lendi ekki úti í mýri með það sem ég ætla að segja í stað þess sem ég hafði hugsað En mig langar til að taka undir orð hv. þm. Sigþrúðar Ármann hér áðan þar sem hún ræddi um mikilvægi þess að fara vel með skattfé og það með hvaða hætti við göngum fram í rekstri hins opinbera. Mér datt þetta í hug og vil bara hvetja hv. þingmann til að lesa þessa ágætu ræðu upp á þingflokksfundi Sjálfstæðisflokksins, þeim næsta sem verður haldinn,

í þingið sem hann væri fyrsti flutningsmaður að í tengslum við umfang og rekstur Ríkisútvarpsins. Við vini mína í þingflokki Sjálfstæðisflokksins vil ég bara segja: Það eru leiðir færar í núverandi umhverfi til að auka líkurnar á því að þið getið talað fyrir og náð í gegn markmiðum Sjálfstæðisflokksins. Það er auðvitað þannig að hver velur sér næturstað í pólitíska umhverfinu og í augnablikinu er málum háttað þannig að Sjálfstæðsstuðningsmenn, Sjálfstæðsstuðningsmenn, Sjálfstæðisþingmenn jafnvel, kveinka sér mjög undan því hversu erfitt er að ná sínum málum í gegn, stefnu Sjálfstæðisflokksins og þar fram eftir götunum. En það verður að hafa það í huga að á hverjum degi er það val Sjálfstæðisflokksins að vera í ríkisstjórn þar sem liggur fyrir að þessi stefnumál eigi ekki upp á pallborðið. Þannig að ég bara vil hvetja hv. varaþingmann Sigþrúði Ármann til að tala fyrir þessum sjónarmiðum innan þingflokks Sjálfstæðisflokksins því að við okkur blasir stjórnlaus vöxtur ríkisútgjalda undanfarin ár og kjörtímabil undir stjórn okkar ágætu ráðherra Sjálfstæðisflokksins.

Herra forseti. 123 dagar. 123 dagar síðan Hamas-liðar réðust inn Ísrael með offorsi og Ísraelsmenn svöruðu og eru enn að svara með fordæmalausu ofbeldi og grimmd. Fólk er lokað inni og á ekki annarra kosta völ en að bíða. Sum bíða eftir mat, sum bíða eftir vatni, sum eftir næsta sprengjuregni og sum, rúmlega 100 manns, eru að bíða eftir okkur. Dvalarleyfi hafa verið afgreidd af Útlendingastofnun. Fararleyfi hafa verið afgreidd úr félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu. Aðstoð yfir landamæri er í lögsögu utanríkisráðuneytisins. Það er flókið. Það hefur verið upplýsingaóreiða í kringum þessi mál, um hvað er flókið og hvað er hægt og hver á og hver má gera og fara og aðhafast. Hæstv. forsætisráðherra hefur sagt skýrt að það eigi að sækja þetta fólk sem er að bíða eftir okkur. Hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra hefur sagt að við eigum að gera allt sem í okkar valdi stendur. Meiri hluti þingheims er sammála sem og þorri þjóðarinnar. Þegar kerfin bila tekur fólkið við. Konurnar þrjár sem fóru í stelpuferð að eigin sögn til Egyptalands og sóttu þrjú börn og eina móður með dvalarleyfi á Íslandi gátu ekki sótt 100 og eitthvað einstaklinga. Þær sóttu hins vegar fjóra. Einn einstaklingur kom sér hingað sjálfur. Þannig í síðustu viku voru 128 Palestínumenn, -konur og -börn með íslenskt dvalarleyfi á Gaza. Eftir vendingar síðustu daga eru 123 eftir. 123 dagar, 123 einstaklingar. Ef við hefðum sótt eina manneskju á dag væru þau öll komin, öll 123. Virðulegi forseti. Við getum ekki bjargað öllum en við getum bjargað þeim 123. Sækjum þau.

Hæstv. forseti. Á aðeins fjórum dögum tókst þeim Bergþóru Snæbjörnsdóttur, Kristínu Eiríksdóttur og Maríu Lilju Þrastardóttur að koma móður og þremur börnum hennar sem hafa hér dvalarleyfi yfir landamærin frá Gaza til Kaíró. Það tók þessar þrjár konur minna en 100 klukkustundir að koma þeim yfir landamærin. Þetta tókst þeim þrátt fyrir að hafa enga reynslu af diplómatastörfum og hvað þá tengsl við egypsk eða ísraelsk stjórnvöld. Að eigin sögn fannst þeim þetta ekki flókið þótt fulltrúi frá íslenskum stjórnvöldum yrði vissulega fljótari að koma fólki út af svæðinu. Þarna væru allir að hjálpast að. að. Af einhverjum ástæðum hafa fjölskyldusameiningar flækst fyrir ríkisstjórninni sem hefur þar að auki orðið missaga um fyrirætlanir sínar. Í ríkisstjórninni er fólk greinilega ekki að hjálpast að. Fyrir þremur dögum sagði hæstv. dómsmálaráðherra að ekki væri búið að taka ákvörðun um hvort dvalarleyfishöfum yrði bjargað út af Gaza. En hæstv. forsætisráðherra sagði í viðtali við Heimildina í gær að þetta yrði auðvitað töluverður fjöldi fyrir svona litla utanríkisþjónustu og stjórnsýslu að takast á við, þetta sé heilmikil aðgerð og töluvert flókin. Af viðtölum sem tekin voru við hæstv. utanríkisráðherra í kvöldfréttum í gær er síðan ekki hægt að skilja ráðherrann öðruvísi en að hann skilyrði aðstoð ráðuneytisins við það að ráðherranefnd um útlendingamál nái samkomulagi um umfangsmiklar breytingar á löggjöf um útlendinga. Í því samhengi boðar ráðherrann hertar reglur um fjölskyldusameiningar, lokuð búsetuúrræði og herta útlendingalöggjöf gegn því að bjarga fólki út af Gaza. Þetta eru aðeins 75 börn, 44 mæður og níu feður. Þetta kallast á mannamáli að nota sára neyð barna á stríðshrjáðu svæði sem skiptimynt í pólitískum tilgangi. Svona á ekki að fara með vald.

Virðulegi forseti. Aðgengi að góðri heilbrigðisþjónustu eru grundvallarmannréttindi. Hér á landi höfum við búið við traust opinbert heilbrigðiskerfi þar sem öll eiga sama rétt til þjónustu óháð efnahag og stöðu.

Íbúar á öllu landinu verða að geta sótt heilbrigðisþjónustu nálægt sínum heimahögum. Því verður að halda áfram að byggja upp og efla heilbrigðisþjónustu um land allt og tryggja um leið að allir landsmenn eigi aðgang að bestu mögulegu opinberu heilbrigðisþjónustu. Áhyggjuefni er hve langir biðlistar eru eftir aðgerðum, að fólk standi frammi fyrir því að leggja út í mikinn kostnað til að komast í aðgerðir utan almenna heilbrigðiskerfisins. Það eru fjárútlát sem sum okkar ráða einfaldlega ekki við, enda viljum við ekki samfélag þar sem samfélagssáttmálinn um jafnt aðgengi allra að heilbrigðisþjónustu er rofinn. Án aðkomu hins opinbera mun framboð af aðgerðum innan einkageirans frekar nýtast efnafólki og ekki reynast sú blessun sem einhverjir horfa til.

Okkar helstu stofnanir búa nú þegar við alvarlegan mönnunarvanda. Í mínum huga er ótækt að ráðast í frekari útvistun verkefna úr almenna heilbrigðiskerfinu til einkaaðila án stefnumarkandi ákvarðana um framtíð þess eins og ýmis stjórnmálaöfl tala nú fyrir. Það er ekki þjóðarvilji fyrir því að einkavæða íslenska heilbrigðiskerfið. Sú vegferð að útvista í ríkara mæli aðgerðum til einkaaðila mun aðeins auka kostnað sjúklinga og kostnað ríkisins af rekstri heilbrigðiskerfisins og auka mönnunarvandann á okkar helstu sjúkrastofnunum. Til lengri tíma verður að tryggja í hvívetna öflugt opinbert heilbrigðiskerfi. Um það er þjóðarsátt.

Virðulegi forseti. Á höfuðborgarsvæðinu starfa núna færri lögreglumenn en þegar embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu var stofnað 2007. Þá störfuðu þar 339 lögreglumenn en í dag eða í fyrra voru þeir 297 talsins. Hvað skýrir þá forgangsröðun að lögreglumönnum á höfuðborgarsvæðinu hafi fækkað á sama tíma og fólksfjölgun hefur verið gríðarleg og verkefnin þyngst? Fáliðuð lögregla er ekki bara staðan á höfuðborgarsvæðinu, yfir landið allt speglast þessar pólitísku áherslur stjórnvalda. Þessi staða er tilefni umræðunnar í dag. Það er tímabært að vekja athygli á því hversu alvarleg hún er og hverjar birtingarmyndirnar eru. Ég vil sérstaklega ræða þrjú atriði. Fyrst að lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan þar þjónar í dag tæplega 250.000 íbúum landsins. Verkefnin eru mörg, fjölbreytt og sum hver auðvitað mjög þung. Hér á svæðinu hefur orðið gríðarleg fólksfjölgun frá því að sameinað embætti var stofnað en lögreglumönnum hefur hins vegar fækkað. Íbúum hefur frá 2007 fjölgað verulega, um 25%, en lögreglumönnum fækkað um 13%. Svo mikil fækkun getur einfaldlega ekki gengið upp hjá embætti sem fær til meðferðar 75–80% allra hegningarlagabrota. Fjárlagafrumvarp ársins 2024 færði embættinu 113 millj. kr. aðhaldskröfu. Hjá stofnun þar sem um 80–90% af rekstrarfé fara í laun hefur þetta strax áhrif. Í fyrra fjölgaði lögreglumönnum vissulega, en það var hins vegar ekki um raunfjölgun að ræða því vinnutímastytting hjá stofnunum sem eru á vakt allan sólarhringinn allan ársins hring gerir að verkum að fjölga þarf bara til að halda í horfinu.

Til að hlutfallið yrði svipað og þar sem hlutfallið er næstlægst á landinu þyrfti að fjölga lögreglumönnum hér um í kringum 200. Telur dómsmálaráðherra að svo fáliðuð lögregla búi við öruggt starfsumhverfi og geti náð fram

Annað atriðið sem ég ætla að nefna er landsbyggðin. Árið 2020 var fjöldi lögreglumanna á hverja 100.000 íbúa næstlægstur á Íslandi í samanburði við 32 Evrópuríki. Staðan í alþjóðlegum samanburði er þess vegna langt frá því að vera góð. Umdæmin á landsbyggðinni eru víðfeðm sem gerir starf lögreglunnar á landsbyggðinni þyngra. Hvernig birtist þetta hjá fólkinu í landinu, t.d. í viðbragðstíma lögreglu sem er víða ábótavant samkvæmt orðum hæstv. dómsmálaráðherra sjálfrar? birtist mat ríkislögreglustjóra í sérstakri skýrslu um að 860 lögreglumenn á landinu væru algjör lágmarksþörf. Síðan hefur orðið mikil fólksfjölgun á landinu og fjöldi ferðamanna auðvitað vaxið ævintýralega. Þeir 895 lögreglumenn sem eru starfandi á landinu í dag eru þess vegna víðs fjarri lágmarksþörfinni og það er reyndar svo að til þess að geta talið upp í 895 lögreglumenn þarf að telja með alla ófaglærða og starfandi lögreglunema. Lögreglan hefur sjálf ítrekað á liðnum árum varað við stöðunni. Þriðja atriðið eru fangelsin. Vilji og niðurstaða dómstóla dómstóla er ekki virt þegar það gerist að fangelsisdómar fyrnast. Fangelsismálastofnun hefur sagt að vegna vanfjármögnunar hafi ekki verið hægt að boða dæmda menn til afplánunar. Að meðaltali líða tæplega tvö ár frá því að dómur fellur og þar til afplánun hefst. Fangelsismálastofnun sætti niðurskurði samfleytt í 21 ár. Síðasta áratug fyrndist 31 dómur fyrir ofbeldisbrot, fjórir fyrir kynferðisbrot. Það eru óboðleg skilaboð til brotaþola og samfélagsins alls, hefur ekkert með refsigleði að gera heldur það að dómar fái að þjóna tilgangi sínum. Viðreisn hefur margsinnis vakið athygli á löngum málsmeðferðartíma í réttarkerfinu, t.d. að kona sem kærir nauðgun þarf að bíða mánuðum og árum saman þar til endanleg niðurstaða fæst í mál hennar.

þjónustu við fólkið í landinu og að réttarkerfið verði ekki lengur afgangsstærð í Stjórnarráðinu.

Það er ljóst að löggæslumál hafa þróast mikið undanfarin ár, bæði að eðli og umfangi. Landsmönnum hefur fjölgað hratt og ferðamenn eru margfalt fleiri en áður. Þessari fjölgun hafa fylgt margvísleg verkefni lögreglu og aukið álag um land allt. Á sama tíma höfum við orðið vör við aukinn vopnaburð og alvarlegri afbrot en áður, auk þess sem skipulögð brotastarfsemi hefur aukist verulega hér á landi. Þannig má nefna að alvarlegum ofbeldisbrotum og vopnuðum útköllum lögreglu og sérsveitar ríkislögreglustjóra hefur fjölgað síðustu ár. Sem dæmi má nefna að fjöldi útkalla þar sem sérsveit vopnast vegna skotvopna hefur nærri þrefaldast frá árinu 2016 og nærri fjórfaldast vegna eggvopna. Þá hefur umfang skipulagðrar brotastarfsemi aukist hér á landi. Þessu til viðbótar er ljóst að ógnir gegn öryggi ríkisins hafa aukist á sama tíma. Starfsumhverfi lögreglu hefur því gjörbreyst á síðustu árum. Lögreglan þarf nægan mannafla til að bregðast við þróun samfélagsins og þeim ógnum sem að íslensku samfélagi steðja. Hvað varðar mannafla liggur fyrir að fjöldi lögreglumanna hefur ekki haldið í við áðurnefnda þróun þrátt fyrir að lögreglumönnum hafi heilt yfir fjölgað á síðustu tíu árum um 25% og þar af menntuðum lögreglumönnum um tæplega 7%.

Sem dæmi má nefna að árið 2013 voru starfandi lögreglumenn á landinu 656 en árið 2023 voru þeir 895.

á hverja 10.000 ferðamenn en árið 2023 var fjöldinn 4,6 lögreglumenn á hverja 10.000 ferðamenn. Þessi staða sem nú er uppi hefur kallað á markvissar aðgerðir til að bæta þessa stöðu. Má í því skyni nefna að í fyrra var sett af stað fjórþætt aðgerðaáætlun í samstarfi dómsmálaráðuneytisins, ríkislögreglustjóra, lögreglustjóra landsins og héraðssaksóknara. Fól hún í sér að stórefla almenna löggæslu, bæta málshraða kynferðisbrota, aðgerðir gegn skipulagðri brotastarfsemi og eflingu lögreglunáms hér á landi. Var í því skyni fjölgað umtalsvert stöðugildum hjá lögreglu árið 2023 til að mæta veikleikum og efla löggæslu um land allt. Var í því skyni aukið varanlega fjárframlag til lögreglunnar um 750 milljónir og 550 milljónir til viðbótar til að efla aðgerðir gegn skipulagðri brotastarfsemi. Á höfuðborgarsvæðinu var lögreglumönnum á vakt fjölgað og á landsbyggðinni var viðbragðsgeta styrkt. Þá var einnig lögð áhersla á að efla samfélagslöggæslu. Á síðustu árum hefur margt breyst í starfsemi lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu eins og annars staðar á landinu. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu býr við þann raunveruleika að tveir þriðju hlutar af íbúum landsins eru búsettir þar, auk þess sem um 70–80% allra afbrota eru skráð á höfuðborgarsvæðinu. Það er alveg ljóst að þróun mannafla hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu er áhyggjuefni þar sem hlutfall mannafla á höfuðborgarsvæðinu hefur dregist saman á síðustu tíu árum. Á undanförnum árum hefur embættið fengið auknar fjárveitingar til að styrkja almenna löggæslu, rannsóknir og saksókn kynferðisbrota, ásamt styrkingu til að takast á við skipulagða brotastarfsemi. Að mati ráðherra er ekki boðlegt að dæmt fólk komist hjá refsingum vegna þess að fangelsiskerfið hafi ekki tök á að boða dómþola í afplánun. Dómsmálaráðuneytið hefur gripið til margvíslegra aðgerða til að stytta boðunarlista og þá hafa auknir fjármunir verið veittir í málaflokkinn, m.a. til að geta fullnýtt þau pláss sem þegar eru til staðar í fangelsunum. Það er þó mat ráðherra að grípa þurfi til frekari aðgerða og er ráðuneytið til að mynda að hefja vinnu við heildstæða stefnumótun þegar kemur að málaflokknum. Meðal þess sem er til skoðunar er hvort hægt sé að auka afplánun utan fangelsa enn frekar en gert er í dag, auk þess að greina stöðuna í húsnæðismálum með langtímasjónarmið í huga.

þar innan raða. Allt snýst þetta um traust, traust sem fjárveitingavaldið sýnir þessari mikilvægu stétt — og það kemur ekki til af sjálfu sér — og samfélaginu. Það er ekki nóg að fjölga fólki í röðum hennar, setja fjármagn í kerfið og kveðja aðhaldskröfurnar, sem eru árviss viðburður, það skiptir máli hvernig það er gert. Það er nefnilega alveg jafn mikilvægt að við hugum markvisst að fjölbreytni innan lögreglunnar og að samsetning hennar endurspegli samfélagið sem við búum í. Lögreglumenn eiga nefnilega að vera alls konar. Við þurfum fleiri konur í lögregluna. Rannsóknir sýna því miður að hlutur kvenna í lögreglunni hefur ekki aukist sem skyldi á undanförnum árum því er mikilvægt að skoða hugsanlegar ástæður þess. Samkvæmt samtölum mínum við fulltrúa lögregluumdæmanna gera fjárveitingar til þeirra t.d. ekki ráð fyrir því að lögreglukonur fari af vöktum þegar þær eru barnshafandi. Hér þarf að vakna til lífsins. Við þurfum líka fólk af erlendum uppruna í lögregluna og að leggja áherslu á þjónustuhlutverk lögreglunnar í öruggu nálægðarsamfélagi þar sem við treystum hvert öðru og stofnunum okkar umfram valdshlutverkið. Ég fæ ekki séð að ríkisstjórnin hafi sýnt sérstakan metnað í því fyrrnefnda. Ef ríkisstjórnin legði áherslu á þjónustuhlutverk lögreglunnar væri þá ekki málsmeðferðar- og viðbragðstími styttri? Væru lögreglumenn öruggari á vettvangi, í útköllum og kannski mögulega væri sólarhringsvakt lögreglunnar um allt land? Hvernig væri það? Það er algerlega morgunljóst að fólk sem gefur kost á sér til starfa innan lögreglunnar gerir það ekki út af launaumslaginu. Áhættan sem þetta fólk tekur á hverjum degi sem það fer á vakt

Virðulegi forseti. Ég vil þakka þessa umræðu sem er mikilvæg. Í forsendum hennar er fullyrt að lögreglan yfir landið sé fámenn í samanburði við önnur ríki og ég tek undir það. En ég vil líka leggja áherslu á að mikilvægt er að horfa ekki bara á lögreglumenn á íbúa. Það þarf líka að horfa á ferkílómetra, fjölda þéttbýlisstaða og lengd vega á bak við hvern lögreglumann og þar með vegalengdir á milli starfsstöðva, horfa til óbyggða og byggða og möguleika á samgöngum á milli svæða í hverju umdæmi.

Ég vil hér líka víkja að aðstöðu fyrir löggæslu á Seyðisfirði en aðstöðumál eru auðvitað mjög mikilvæg. Mig langar að spyrja hvernig vinnu við umbætur á aðstöðunni á Seyðisfirði miðar, hvort sem það svar fæst hér í dag eða síðar.

Ég velti hins vegar fyrir mér hvort þurfi að sérgreina þau framlög þannig að alls staðar verði lögð áhersla á tengsl við nærsamfélagið í gegnum starf samfélagslögreglunnar, einkum við ungt fólk í samstarfi við alla þá sem sinna forvörnum í hverri byggð og hverju samfélagi. Fjármagn og stöðugildi í samfélagslögreglu eru mikilvægur liður í afbrotaforvörnum. Þá langar mig að lokum að víkja almannavarnadeild ríkislögreglustjóra sem við ræddum hér í sérstakri umræðu á mánudaginn, en þar held ég að öllum sé ljóst að þarf að fara yfir mönnun og tækifæri til að sinna öllum þeim verkefnum sem eru á því borði.

Það er skylda ríkisvaldsins að sjá til þess að halda uppi lögum í landinu og að þeir sem brjóta lögin séu sóttir til saka og beittir lögmæltum viðurlögum.

þar mikil, mikil umferð og langar vegalengdir. Það er ekki hægt að stórir hlutar landsins séu án löggæslu og lögreglu

Hér er spurt um stöðu lögreglunnar og fámenni hennar á höfuðborgarsvæðinu. Það er rétt að hér á suðvesturhorninu býr meginþorri landsmanna. Ég vil þó vekja athygli á því að lögreglan á landsbyggðinni býr við sama fámenni en þarf í störfum sínum að sinna eftirliti með gríðarlega stóru landsvæði og oft við mjög krefjandi aðstæður. Nálægð við vel mannaðar lögregluvarðstofur þar sem viðbragðstími er stuttur er einn af hornsteinum búsetuöryggis. Með þeirri miklu fjölgun ferðamanna sem hefur átt sér stað á síðustu árum hefur þörfin fyrir eftirlit á landsbyggðinni aukist gríðarlega. Fjöldi ferðamanna leggst ofan á fjölda íbúa og það getur þýtt margföldun þess fjölda fólks sem er á hverjum stað á hverjum tíma. Þá má gera sér í hugarlund hvernig sú staða blasir við fámennri lögreglu, þar sem fólk er stundum eitt á vakt á hverjum stað, með tilliti til umferðareftirlits, viðbragðs vegna slysa, válegra atburða og annars öryggishugbúnaðar. Í því samhengi er mikilvægt að við fjölgum og mönnum fleiri lögregluvarðstofur en áður. Það hefur gefið góða raun í Húnaþingi vestra, en slík stöð opnaði þar á síðasta ári. Það sama þarf að gerast víðar, eins og í Dalabyggð sem hér hefur verið nefnd sem þarf að sinna gríðarlega stóru svæði. Vil ég nota tækifærið og spyrja ráðherrann hvar það mál stendur og hvernig það sé tímasett að við sjáum þar

Forseti. Við ræðum hér brýna þörf á að fjölga í lögreglunni á Íslandi. Einhverjum gæti þótt áhugavert að sjá hversu breið samstaða er um það hér í þessum sal með öll þau ólíku viðhorf til lögreglu almennt sem hér finnast fyrir. Frumskylda lögreglu í því að gæta öryggis fólks í samfélaginu ætti alltaf að vera að draga úr óróa, róa aðstæður fremur en hið gagnstæða. Sýnt hefur verið fram á það að vopnaburður lögreglu hefur öfug áhrif. Ofbeldi leiðir enda oftast af sér meira ofbeldi og er afar illa til þess fallið að koma í veg fyrir það. Valdbeiting er ekki úrræði, hún er úrræðaleysi. Við beitum valdi þegar önnur úrræði eru ekki fyrir hendi, þegar við vitum ekki hvað annað við eigum að gera. Rétt er að hafa það skýrt í huga. Það að lögreglan upplifi sig örugga í sínu starfi er alger forsenda þess að hún geti brugðist við aðstæðum með þeim hætti sem best verður á kosið. Lögregluþjónar eru fólk. Lögregluþjónar eiga fjölskyldur. Lögregluþjónar verðskulda það að upplifa öryggi í sínu starfi, að þeir séu ekki settir í aðstæður sem þeir ráða ekki við. Það gerir þeim kleift að sinna löggæslu með sem bestum hætti og draga úr óöryggi í samfélaginu. Forseti. Hæstv. ráðherra er tíðrætt um afbrotavarnir, að koma þurfi í veg fyrir afbrot áður en þau eru framin. En hinar raunverulegu afbrotavarnir eru ekki auknar valdheimildir lögreglu, auknar heimildir til að fylgjast með ferðum og athöfnum almennra borgara og til þess að beita líkamlegu valdi þegar út af bregður. Hinar raunverulegu afbrotavarnir eru aukinn skilningur og samkennd í samfélaginu með því að tryggja afkomu fólks og öryggi, tryggja að frumþörfum manneskjunnar sé sinnt; þörfinni fyrir líkamlegt öryggi, þak yfir höfuðið, mat í maga, virðingu skilning, þörfinni fyrir að eiga sér stað í samfélaginu. Forseti. Um árabil hefur verið kallað eftir fjölgun lögregluþjóna á Íslandi til þess að tryggja möguleika þeirra til þess að gæta að öryggi okkar allra án þess að ógna öryggi sínu eða annarra.

Það er auðvitað ein af frumskyldum ríkisins að sinna þeim málum sem hér er fjallað um með forsvaranlegum hætti. Staðan er sú í dag að það er sama hvort horft er til löggæslunnar, fangelsismála eða málefna er snúa að vörn landamæra og landhelgi, alls staðar er skorið við nögl.

Mér finnst forgangsröðin vera með þeim hætti að við verðum að nálgast þessa umræðu þannig að frumskyldu hins opinbera sé sinnt með forsvaranlegum hætti. Það á jafnt við um mönnun lögregluembættanna, það að fangelsin geti tekið við þeim verkefnum sem dómskerfið með einum eða öðrum hætti færir þeim og það að hin almenna löggæsla nái aftur vopnum sínum, ef svo má segja. Ég hef trú á því að hér í þingsal sé skilningur á því og vilji til að koma þessum málum til betri vegar. En það breytir því ekki að á meðan lausatökin í ríkisfjármálunum eru eins og þau hafa verið undanfarin ár (Forseti hringir.) og kjörtímabil þá er erfiðara um vik en annars væri að sinna þessum frumskyldum með forsvaranlegum hætti.

að dómstólar hafi tök á að sinna starfi sínu þegar lögregluvinnunni sleppir og að fangelsiskerfið geti tekið við hinum dæmdu og þeir afplánað við mannúðlegar aðstæður og eigi möguleika á þjónustu til betrunar. Þegar þessi frumskylda bregst þá minnkar öryggistilfinning fólksins í landinu og glæpum fjölgar, líka ofbeldisglæpum sem geta ógnað lífi og heilsu og velferð.

Ekki má gleyma því að ferðamönnum fjölgar líka stórfellt og verkefni lögreglunnar aukast þar af leiðandi líka. Það eru miklu færri á vaktinni með mun fleiri verkefni og mun alvarlegri verkefni líka. Það eru færri á vaktinni á meðan glæpum fjölgar og ógnin við öryggi borgaranna eykst að sama skapi Og hvað með öryggi lögreglunnar sjálfrar? Er líklegt að færri lögreglumenn á stærra og fjölmennara svæði séu öruggari í störfum sínum? Þeir þurfa oft að vaða inn í alls konar aðstæður sem við hin getum ekki einu sinni reynt að ímynda okkur hverjar eru. Ofan á þetta fækkar svo menntuðum lögreglumönnum. Við verðum því að hlusta eftir því þegar lögreglumenn tala um að þeir óttist um öryggi sitt í starfi. Það þarf líka flokkurinn að gera sem rígheldur í embætti dómsmála og hefur gert samfellt í áratug. Hann þarf að hlusta eftir ákalli úr fangelsiskerfinu, frá dómstólunum og frá lögreglunni vegna þess að tölurnar og sögurnar sem við heyrum þaðan eru ekki í neinu samræmi við möntruna um að tryggja þurfi öryggi og velferð borgaranna í landinu.

á fjölbreyttu sviði sem ekki eru endilega menntaðir lögreglumenn er kominn til starfa. Þetta verður auðvitað að telja allt saman. Við erum sammála og ég er sammála um mikilvægi þess að efla lögregluna, um það þarf enginn að efast. Við stigum eitt stærsta skrefið sem stigið hefur verið, alla vega í mjög langan tíma,

Hér vantar reyndar heimildir. Það fjölgaði stöðugildum um sennilega allt að 80; 30 lögreglumenn um allt land, almennir lögreglumenn, tíu sérfræðingar í til að mynda almannavarnir og samfélagslöggæslu, tíu landamæraverðir, 20 störf í skipulagðri brotastarfsemi

Það sem er auðvitað mikilvægt líka er að gefa lögreglu þær heimildir sem nauðsynlegar eru til að hún geti sinnt störfum sínum með sem mestri skilvirkni og um það hefur verið deilt á Alþingi. Það er alveg með ólíkindum

Það þarf líka að huga að varnar- og öryggisbúnaði lögreglu og aftur erum við í ágreiningi. En þar hafa verið stigin stór skref og við þurfum að horfa alveg sérstaklega til þess, ég tala nú ekki um í ljósi síðustu upplýsinga sem eru óhuggulegar

Virðulegi forseti. Blessunarlega er samfélag okkar í sífelldri þróun og þeirri þróun fylgja nýjar áskoranir sem krefjast öflugrar löggæslu. Mér sýnist þingheimur vera tiltölulega sammála um það, miðað við þær ræður sem hafa verið fluttar hér í dag. Á undanförnum misserum höfum við því miður orðið vitni að fjölgun tilfella þar sem gripið er til vopna en slík tilfelli krefjast skjótra og skilvirkra viðbragða úthvíldra og vel þjálfaðra lögreglumanna. Lögreglan okkar glímir að sama skapi við fjölda nýrra áskorana, allt frá netglæpum til skipulagðrar glæpastarfsemi. Svo má ekki gleyma hinni gríðarlegu fjölgun ferðamanna sem eru að lenda í alls konar óhöppum víða um land. Allt krefst þetta fleiri lögreglumanna en við höfum ekki náð að bregðast við þessum nýju áskorunum með því að fjölga þeim í takt við nýjar þarfir. Fjölmennara lögreglulið gæti lagt sitt af mörkum til samfélagslöggæslu en mikilvægt er að byggja upp sterk tengsl milli löggæslu og samfélagsins sem lögreglan þjónar til að viðhalda trausti og efla samvinnu. Með fleiri lögreglumönnum á vettvangi getum við fjárfest í forvörnum sem byggja brýr og skapa öruggari hverfi. Við skulum líka íhuga þann toll sem þetta krefjandi starf tekur af lögreglumönnunum okkar. Mikil yfirvinna og undirmannaðar deildir leiða til kulnunar og skerts starfsanda og að lokum leiðir það til minnkaðra gæða þjónustunnar sem veitt er. Með því að fjölga lögreglumönnum tökum við ekki aðeins á þeim brýnu vandamálum sem samfélag okkar stendur frammi fyrir heldur tryggjum einnig að löggæslufólk okkar hafi þann stuðning og þau úrræði sem þau þurfa til að sinna skyldum sínum á skilvirkan hátt. Að lokum, virðulegur forseti, má segja að þörfin fyrir fleiri lögreglumenn snúist ekki bara um að bregðast við vaxandi glæpatíðni. Það er fjárfesting í öryggi og velferð samfélagsins. Með því að fjölga í lögregluliðinu tökum við frumkvæði að því að takast á við áskoranir nútímans og skapa grundvöll fyrir öruggari og farsælli framtíð. Við skulum sameinast um að styðja við löggæslustofnanirnar okkar sem eru okkur svo mikils virði og viðurkenna mikilvægt hlutverk þeirra við að varðveita samfélagsgerð okkar.

afar ánægjulegt að fá að taka þátt í þessari umræðu í dag í þessum sal um stöðu lögreglunnar og sérstaklega stöðu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Vil ég þakka málshefjanda, hv. þm. Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, sérstaklega fyrir

stærri mál og oft og tíðum flóknari er sá veruleiki sem við okkur og lögreglunni blasir. Það sjáum við í fjölmiðlum alla daga. Í samtölum við lögregluna er ljóst að við núverandi ástand verður ekki unað öllu lengur enda eykur það aukna álag sem sem starfsmenn lögreglu finna vel fyrir á hverjum degi hættu á brotthvarfi úr starfi, kulnun og óöryggi í vinnunni þar sem óvíst er hvenær liðsauki berst í þeim málum sem eru þess eðlis að þess er þörf. Þeim málum fer hratt fjölgandi. Öryggi lögreglumanna þarf að vera eins tryggt og kostur er og gera þarf lögreglu kleift að sinna þeim verkefnum sem ætlast er til að lögreglan sinni á hverjum tíma.

Sérstaklega er þróunin á höfuðborgarsvæðinu mikið áhyggjuefni þar sem þungi verkefna er hvað mestur. Ég held samt að það sé mikilvægt í þessari umræðu að við reynum að horfa til framtíðar og leita lausna um hvernig við getum snúið þessari þróun við. Þar vega þungt starfsumhverfi, öryggi, launakjör og menntun lögreglumanna. Auk þess, virðulegur forseti, þar sem tími minn er á þrotum, þá held ég að við þurfum líka að skoða með hvaða hætti við getum fengið þá fjölmörgu lögreglumenn

við eigum eiginlega að nota hugtakið löggæsluþjónusta í þessu samhengi. Við getum sagt að löggæsluþjónusta við íbúa höfuðborgarsvæðisins hafi verið skert stórkostlega síðastliðin 16 ár,

Árið 2022 voru 316 einstaklingar dæmdir í skilorðsbundna refsingu á Íslandi. Að vissu leyti má segja að það sé til marks um umburðarlynt samfélag en það er hins vegar ótækt hversu margir þessara skilorðsbundnu dóma falla í alvarlegum ofbeldis- og kynferðisbrotamálum, alvarlegustu brotunum með þyngstu viðurlögin. Langur málsmeðferðartími er notaður sem rök til að skilorðsbinda dóma í nauðgunarmálum og þessi langi málsmeðferðartími er til kominn að miklu leyti vegna manneklu í lögreglunni. Þá eru mörg dæmi þess að kærur í kynferðisbrotamálum séu felldar niður vegna þess að rannsókn lögreglu var áfátt. árunum 2016–2022 lá stór hluti nauðgunarmála í dvala á einhverju stigi og engar rannsóknaraðgerðir voru í gangi eða önnur meðferð. 13% mála lágu óhreyfð í ár eða meira á meðan þau voru til meðferðar og helsta skýringin sem gefin var var mannekla meðal rannsakenda. Lengri dómar en eins árs fangelsi ættu að jafnaði ekki að vera skilorðsbundnir en skilorðsbinding dóma við kynferðisbrotum virðist vera leið dómstóla til að jafna hlut brotamanna sem teljast hafa þurft að bíða jafnvel árum saman eftir dómtekt mála sinna vegna langs málsmeðferðartíma sem stafar af manneklu innan lögreglunnar. Þetta þýðir á einföldu máli, virðulegi forseti, að fólkið sem fremur alvarlegustu brotin í mannlegu samfélagi gengur laust vegna þess að ekki er til mannafli til að rannsaka brot þess innan ásættanlegs tímaramma. Brotaþolar geta hvenær sem er átt von á því að rekast á þann sem braut gegn þeim; í búðinni, í leikhúsinu, á Laugaveginum. Mjög brýnt er því að fjölga í lögreglunni svo að réttlætið nái fram að ganga fyrir alla.

Forseti. Ég ætla að nýta þessa seinni ræðu mína til að víkja nokkrum orðum að vinnumenningu innan lögreglunnar og stöðu og þróun kynjajafnréttismála. Út er komin ný skýrsla ríkislögreglustjóra um þetta mál. Tilefni rannsóknarinnar að baki skýrslunni er framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum en rétt er að benda á mikilvægi þess í ofanálag að lögregla og önnur yfirvöld endurspegli fjölbreytileika samfélagsins eftir því sem kostur er. Samkvæmt niðurstöðum skýrslunnar er lögreglan enn mjög kynjaskiptur vinnustaður og engin merki um að það muni breytast án þess að ráðist verði í aðgerðir. Konum hafi þó fjölgað innan lögreglunnar síðustu ár en brotthvarf sé hins vegar hlutfallslega meira á meðal kvenna, auk þess sem bakslag virðist hafa orðið árið 2023 þegar einungis þriðjungur brautskráðra úr lögreglunámi var konur. Konur eru í meiri hluta svokallaðs borgaralegs starfsfólks lögreglunnar en lögreglumenn eru að miklum meiri hluta karlar, um 75%. Í skýrslunni er margar áhugaverðar tölur að finna sem eiga vel við í þeirri umræðu sem við eigum hér í dag. 41% þátttakenda í könnuninni svara því til að þau hafi upplifað óviðráðanlegt vinnuálag — 41%. Þar á eftir kvaðst um þriðjungur hafa verið gert að vinna verkefni sem væru ekki samboðin hæfni þeirra og 25% höfðu fengið úthlutað verkefni með óraunhæfum eða ómögulegu markmiðum eða tímamörkum. Þá vakti það athygli mína að samkvæmt niðurstöðum úttektarinnar hafa karlar og konur ólík viðhorf til stöðu kynjanna í lögreglunni. Er það m.a. orðað svo í skýrslunni að konur séu almennt velkomnar til starfa sem lögreglumenn, svo lengi sem þær séu taldar líkamlega sterkar og valdsmannslegar. Konur treysta sér og öðrum konum hins vegar til að sinna öllum störfum lögreglu.

Frú forseti. Ég þakka þingmönnum öllum sem tekið hafa þátt í þessari umræðu og sérstaklega hæstv. dómsmálaráðherra. Mér hefur fundist fyrstu skref hennar í embætti gefa tilefni til þess að vera jákvæð og mér finnst svör hennar í dag vera á sömu nótunum. Næsta fjárlagafrumvarp held ég að muni svara því hvort og hvernig hún ætlar að sýna það í verki það er auðvitað sláandi til þess að hugsa að frá árinu 2007 hafi lögreglumönnum á höfuðborgarsvæðinu fækkað um 13% á sama tíma og fólksfjölgun hefur verið hér gríðarlega mikil, ævintýraleg fjölgun ferðamanna og allt umhverfi afbrota flóknara og þyngra en þá var. Ég er sammála því sem margir þingmenn hafa komið inn á um breytt starfsumhverfi lögreglunnar og flóknari veruleika. Við sjáum það bæði í tölfræði en líka í fjölmiðlaumfjöllun að vopnaburður er t.d. að aukast. En grunnurinn í allri umræðu um löggæslu hlýtur að vera að almenna löggæslan sé sterk. Almenna löggæslan er grunnurinn að öllu öðru starfi lögreglunnar. Ég vil líka sérstaklega árétta, af því að ég er hér að tala sérstaklega um höfuðborgarsvæðið, að ég er mjög vel meðvituð um það hver staðan er á landinu öllu og ég er ekki að nefna það til að gefa til kynna að mér þyki staðan á landsbyggðinni nægilega góð. Það er hún sannarlega ekki. Ég er tilbúin í samtal um frekari verkfæri í þágu lögreglu en það getur aldrei komið í staðinn fyrir það að vera með sterka löggæslu í grunninn. Ég þakka þingmönnum öllum fyrir umræðuna. Ég vona að hún veki ríkisstjórnarflokkanna af værum svefni sínum í þessum málaflokki og að þetta verði til þess að við förum að nálgast málaflokkinn töluvert ofar á blaði en verið hefur. Það er einfaldlega svo að ekki öll verkefni ríkisins eru jafn mikilvæg og hér erum við að tala um öryggi fólksins í landinu og frumskyldu stjórnvalda.

Árið 2019 var í fyrsta skipti gefin út löggæsluáætlun til fimm ára sem hafði það markmið að setja fram almenna stefnumörkun í löggæslumálum. Nú er hafin vinna við að gera nýja löggæsluáætlun og er áætluninni ætlað að vera eins konar verkfæri til að kortleggja og greina stöðuna í löggæslumálum hverju sinni og setja markmið og mælikvarða. Í þeirri vinnu verður skoðað sérstaklega hvaða mannafli þarf að vera til staðar hjá lögreglunni til að hún geti sinnt hlutverki sínu með fullnægjandi hætti. Til viðbótar við fjölgun lögreglumanna og áherslu á aukna menntun þeirra verður jafnframt að tryggja lögreglunni viðeigandi heimildir til að hún geti rækt starf sitt. Í því skyni mun ég leggja fram frumvarp til breytinga á lögreglulögum en eitt af markmiðum lagafrumvarpsins er að skýra heimildir lögreglu til að grípa til aðgerða í þágu afbrotavarna, einkum er varðar brot sem tengjast skipulagðri brotastarfsemi. Með frumvarpinu er því lögð aukin áhersla á mikilvægi þess að lögregla geti gripið fyrr inn í atburðarás og þannig fyrirbyggt að framin séu alvarleg brot. Að mínu mati er fyrirséð að fjölgun og menntun lögreglumanna verði áframhaldandi áskorun. Við erum lítil þjóð í stóru landi og það er mikilvægt fyrir okkur, bæði á þéttbýlissvæðum sem og í dreifbýli, að vera vel búin og vel mönnuð menntuðum lögreglumönnum. Ég sem dómsmálaráðherra legg áfram gríðarlega áherslu á að efla löggæslu í landinu með þeim frábæra mannauði sem þar starfar.

Virðulegur forseti. Ég ætla að gera grein fyrir nefndaráliti meiri hluta fjárlaganefndar um frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2024.

auk þess sem fulltrúar fjármála- og efnahagsráðuneytisins komu og kynntu frumvarpið og svöruðu spurningum nefndarmanna. Nefndin kallaði ekki eftir sérstökum umsögnum um málið þar sem efni þess snýr alfarið að tímabundnum ráðstöfunum til að auka stuðning við íbúa Grindavíkur. Vegna viðvarandi óvissuástands í kjölfar eldsumbrota og jarðhræringa við Grindavík er lagt til í þessu frumvarpi að fjármagna aðgerðir vegna þessa. Í fjárlögum ársins er nú þegar gert ráð fyrir um 3 milljörðum kr. vegna ástandsins í Grindavík. Lagt er til að auka fjárheimildir um samtals 7,4 milljarða kr. Þar vegur þyngst 4,8 milljarða kr. fjármögnun á framlengingu á stuðningi við launagreiðslur um fjóra mánuði. Nýtt úrræði um rekstrarstuðning til fyrirtækja sem ætlað er að ná til loka aprílmánaðar nemur 1,5 milljörðum kr. Í þriðja lagi er húsnæðisstuðningur framlengdur til júníloka og reglum um hámarksstuðning breytt þannig að þak stuðnings miðist við 90% af húsnæðiskostnaði í stað 75%. Gert er ráð fyrir að ríkissjóður greiði um 140 milljónir kr. í vexti og verðbætur af lífeyrissjóðsfélagalánum vegna fasteigna í Grindavík og styðji þar með við hóp íbúa Grindavíkur sem fallið hefur utan við úrræði bankanna um niðurfellingu á vöxtum og verðbótum af húsnæðislánum. Stuðningurinn tekur til vaxta og verðbóta en ekki til afborgana af lánum. Gert er ráð fyrir að veita 84 millj. kr. heimild til að mæta niðurgreiðslu vaxta við lánsfjármögnun hjá Leigufélaginu Bríeti vegna fyrirhugaðra kaupa á allt að 120 íbúðum sem verða leigðar til Grindvíkinga. Bríet er dótturfélag Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Miðað er við að Húsnæðissjóður HMS láni Bríeti á 4,35% vöxtum en ávöxtun eigin fjár félagsins væri á bilinu 2,4–3%. Ríkissjóður fjármagnar þá mismuninn sem áætlað er að verði 84 millj. kr. á árinu. Þetta framlag er talið nauðsynlegt til þess að gera Bríeti kleift að bjóða Grindvíkingum leigu sem taki mið af leiguverði á markaði en ekki er gert ráð fyrir niðurgreiðslu í leiguverðinu sjálfu. Með þessu er stuðlað að jafnræði leigjenda, hvort sem þeir leigja hjá Bríeti eða á almennum markaði, en öllum Grindvíkingum stendur til boða sérstakur leigustyrkur. er við að uppgjör vegna vaxtaniðurgreiðslu verði hluti af heildaruppgjöri vegna úrræðisins þar sem þörf á niðurgreiðslu mun taka mið af því hvaða eignir verða keyptar hjá Bríeti.

Tillagan miðast við að hlutaféð verði endurgreitt innan þriggja ára. Gert er ráð fyrir að fjármagna öll úrræðin af varasjóði fjárlaga og er því einnig gerð tillaga um lækkun hans um 7,4 milljarða kr. Nettófjárheimildir hækka því ekki frá því sem ákveðið var í fjárlögum. Almennum varasjóði er ætlað að bregðast við útgjöldum sem eru tímabundin, ófyrirsjáanleg, óhjákvæmileg og ekki unnt að bregðast við með öðrum hætti. Varasjóðnum er þannig ætlað að bregðast við útgjöldum vegna eldgosa og náttúruhamfara. Ekki er skylt að lækka varasjóðinn sem nemur kostnaði við úrræðin en í þessu tilfelli var metið svo að það væri eðlilegt í ljósi þess

Í fjárlögum ársins nemur varasjóðurinn um 46 milljörðum kr. og þrátt fyrir lækkunina sem lögð er til í frumvarpinu og aðra nýtingu sjóðsins innan ársins er eftir sem áður áætlað að eftirstöðvarnar verði vel umfram þá tæpu 15 milljarða

Gert er ráð fyrir að Bríet selji þá eignirnar, geri upp lán hjá Húsnæðissjóði og endurgreiði ríkissjóði hlutaféð, að teknu tilliti til umsýslukostnaðar. Tillaga um aukningu hlutafjár hjá Bríeti var sérstaklega rædd á fundum nefndarinnar og tengist hún einnig sambærilegri ákvörðun sem fram kom í breytingartillögu við fjáraukalög ársins 2023 um kaup á 80 íbúðum sem keyptar voru fyrir jól. Fram kom að til stendur að kaupa eignir bæði á landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu og áætlað er að heildarfjárfesting gæti numið um 8,6 milljörðum kr. Nefndin leggur áherslu á að samþykktum Bríetar verði nú þegar breytt á þann veg að félaginu verði heimilt að að kaupa íbúðir til útleigu á höfuðborgarsvæðinu ekki síður en á landsbyggðinni og hefur vilyrði innviðaráðuneytisins fyrir því að það verði gert sem allra fyrst. Og hefur sá sem hér stendur

sem hækkar hlutafé félagsins. Ekki er gerð arðsemiskrafa á eigið fé félagsins sem með aukningunni sem samþykkt var í fyrra verður um 5 milljarðar kr. Nefndin hefur kallað eftir svörum við því hvort taka beri tillit til ívilnunarinnar í reikningshaldi ríkissjóðs en svar við því liggur enn ekki fyrir. Gert er ráð fyrir að reikningsskilaráð ríkisins taki afstöðu til málsins. Ef gjaldfærsla reynist niðurstaðan þá þarf að gera leiðréttingu í seinni fjáraukalögum ársins. Miðað við lánskjör ríkissjóðs gæti slík ívilnun verið metin á um 400 milljónir kr. á ári. Fram kom að kaup Bríetar ásamt samdrætti í fjölda nýbygginga milli ára geti leitt til þess að leigu- og húsnæðisverð hækki verulega á næstu mánuðum. Nefndin hefur kallað eftir því að gerð verði greining á áhrifum þess að eftirspurn eftir húsnæði eykst óhjákvæmilega í ljósi náttúruhamfaranna í Grindavík. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun gegnir lykilhlutverki í því verkefni og hefur nú þegar bent á að nýjum fullbúnum íbúðum fjölgaði um 3.097 í fyrra, sem var of lítið til að svala íbúðaþörf upp á 4.000 íbúðir samkvæmt þarfagreiningu HMS frá því í fyrrahaust. Með kaupum á nýjum íbúðum til langtímaútleigu fyrir Grindvíkinga í gegnum leigufélögin Bríeti og Bjarg hefur tekist að draga úr bráðum húsnæðisvanda Grindvíkinga. Aukin íbúðaþörf sem skapaðist vegna atburðanna í Grindavík nemur allt að 1.200 íbúðum. Kaupin beinast að því að sjá hluta Grindvíkinga fyrir húsnæði, sem þeir þyrftu annars að fá hjá öðrum leigufélögum eða með kaupum.

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun býst við að uppbygging nýrra íbúða verði svipuð í ár en dragist svo saman á árunum 2025 og 2026, þar sem samdráttur mælist í nýjum uppbyggingarverkefnum innan byggingargeirans.

Með áætlaðri innkomu um 3.000 nýrra íbúða á markaði í ár býst HMS því við að uppbygging nýrra íbúða muni einungis uppfylla tæplega 60% íbúðaþarfar ársins. Í frumvarpinu var ekki búið að taka tillit til þess að í nýsamþykktum lögum um sértækan húsnæðisstuðning vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ var gerð breyting í meðförum Alþingis sem fólst í því að hámarksfjárhæðir stuðningsins eftir fjölskyldustærð voru hækkaðar. Einnig var ákveðið að framlengja stuðninginn þannig að hann gildi til loka ágústmánaðar í stað júníloka. Framlenging á stuðningnum sem fyrir var um tvo mánuði er talin geta kostað ríkissjóð um 450 milljónir kr. Áætlað er að hækkunin á hámarksfjárhæðum kosti um 40–50 milljónir kr. á mánuði og nær hún yfir sjö mánaða tímabil. Samtals er því áætlað að um 750 milljóna kr. hækkun verði að ræða. Ég hef nú farið yfir frumvarpið eins og það stendur með greinargerð. Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu:

Ég hef þá lokið yfirferð minni á þessum fjárauka fyrir árið 2024.

Ég þakka hv. þingmanni spurninguna. Ég held að hv. þingmanni hafi misheyrst. Það sem ég sagði í ræðu minni var að ég hefði upplýsingar um að

við þær umræður sem hafa orðið í fjárlaganefnd um að félagið þurfi skýrari heimildir í sínum samþykktum til að geta fjárfest í þessum íbúðum í Reykjavík.

Bríetar á síðasta fundi fjárlaganefndar en að það þyrfti ekki að gera þetta. Það hlýtur auðvitað að skipta miklu máli að þær upplýsingar séu tiltækar þegar nefndarálit er sent til einstakra nefndarmanna og þeir spurðir hvort þeir hyggist vera með á álitinu.

Það var alveg rétt að fulltrúar innviðaráðuneytisins og Bríetar töldu sig hafa heimild til að kaupa þessar eignir á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt þeim samþykktum sem fyrir liggja um félagið Bríet. Það kom fram í minnisblaði ráðuneytisins þar sem farið var yfir það.

Við lögðum mjög hart að Bríeti að fara í þá vinnu. En leyndarmálið sem ég er að uppljóstra hér var sent í tölvupósti til fjárlaganefndar kl. 9.26 í morgun

að kaup Bríetar ásamt samdrætti í fjölda nýbygginga á milli ára geti leitt til þess að leiguverð og húsnæðisverð hækki verulega á næstu mánuðum. Vissulega er gott að kalla eftir greiningu hvað það varðar.

Er ekki kominn tími á það núna að ríkisvaldið fari að beita sér af meiri krafti í mótvægisaðgerðum til að stemma stigu við þessari verulegu hækkun á leigu- og húsnæðisverði sem fyrirsjáanleg er á næstu mánuðum, eins og kom fram í ræðu hans. Hér er klassískt dæmi þess þar sem ríkisfjármálin eru að hafa áhrif á verðbólguna.

ég hef ekki heyrt neinn ræða þessi mál á öðrum nótum en þeim að menn hafi verulegar áhyggjur af því að þegar þessi hópur kemur inn á markaðinn muni það hafa áhrif á fasteignaverð hér í landinu, bæði leigu- og fasteignaverð. Og besta leiðin til að koma til móts við það er að styrkja framboðshliðina og það er það verkefni sem ég veit að

reyna að stemma stigu við þessari þróun sem ég held engu að síður að verði óhjákvæmileg. Spurningin er bara hvort við náum að stíga á hana, hvort við náum henni niður. En hún mun fara upp, markaðurinn segir það,

En það eru ekki bara þessi kaup Bríetar, við erum að tala um kaup á 120 íbúðum. Í desember voru keyptar 80 íbúðir þannig að samanlagt hefur Bríet keypt 200 íbúðir. En hver er þörfin? Þörfin er 1.200 íbúðir.

Það breytir því ekki að við erum heils hugar sammála þessum kaupum en það verður að fara í mótvægisaðgerðir til að stemma stigu við þessari hækkun. Og ég tel að það þurfi að gera enn betur út af þessum jarðhræringum í Grindavík.

Lausnin felst að stórum hluta í framboðshlið kerfisins og þar þurfum við að finna leiðir til að koma með einhvers konar innspýtingu sem mun fjölga fasteignum,

þangað. Það er rétt, það er risaverkefni fram undan. Við erum með stórt verkefni í höndunum sem við þurfum að leysa og það eru flóknar áskoranir í því. Ég hef

Frú forseti. Við í Samfylkingunni styðjum auðvitað tilganginn með þessum fjárauka, teljum að það sé mikilvægt að greiða úr ólýsanlegum vandamálum Grindvíkinga á húsnæðismarkaði og munum auðvitað styðja allar slíkar aðgerðir. Okkur finnst hins vegar ekki skýrt að ekki þurfi að breyta lögum og samþykktum Bríetar vegna kaupa á höfuðborgarsvæðinu,

þá stoðar nú lítið að fá póst kl. 9.26 í morgun þegar frestur til þess að vera á nefndaráliti er löngu liðinn. Það hefði verið sjálfsögð kurteisi að gera þetta fyrr. Við skulum halda því til haga að það skiptir máli að Alþingi geri hlutina í réttri röð vegna þess að þetta var ekki að koma upp á fundi í síðustu viku heldur hafa stjórnarandstöðuflokkarnir bent á þetta og kallað eftir þessu alveg frá því í desember þegar fyrri eða fyrsta lota í kaupum Bríetar átti sér stað. Við þekkjum það öll með hvaða hætti það kom inn í þingið. Það var ekki kynnt fyrir fulltrúum flokkanna fyrr en það datt inn á borð og þetta eru ekki góð vinnubrögð út af fyrir sig. En það er ekki bara það sem gerir það að verkum að að við vildum ekki vera á þessu nefndaráliti. Það getur vel verið að það sleppi fyrir horn

getur það verið gott fyrir þessi félög að vera með stærri eignasöfn. Það kom fram hjá fulltrúa Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar á þessum fundi að það væri mikil vöntun á íbúðum, sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu,

eignir sem vantar inn á markaðinn. Ég hefði talið að ein af mikilvægustu aðgerðunum núna væri að búa til stöðugan markað í húsnæðismálum til mjög langs tíma. Þar mun auðvitað almenni markaðurinn kannski leika lykilhlutverkið en það hlutverk sem félagsleg úrræði og opinberar íbúðir leika er bara allt of lítið. Það er ekki einu sinni nóg til að sýna almenna markaðnum aðhald þar sem húsbyggjendur geta í rauninni ráðið framlegðinni við ákveðnar aðstæður þegar það er mikil eftirspurn og mikil vöntun á húsnæði. Bríet, Bjarg, Brá og hvað þetta allt heitir, Brú jafnvel líka; ef þetta yrði stærri hluti

hvað það kallaði yfir húsnæðismarkaðinn þegar félagslega húsnæðiskerfið var lagt niður árið 1999 í ríkisstjórnartíð Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins.

í stuðningsnetinu, en við þekkjum öll hvernig það hefur verið. Búið er að grafa undan því kerfi linnulaust alveg fram á þennan dag og það er hvorki fugl né fiskur. né fiskur. Þetta eru nú fyrst og fremst athugasemdir okkar í Samfylkingunni. Við munum auðvitað styðja allar aðgerðir sem verða til þess að fljótt og vel verði hægt að koma til móts við þarfir Grindvíkinga sem eru margir á hrakhólum. Auðvitað bíðum við spennt eftir því að sjá og fá að taka þátt í að afgreiða þessa stóru tillögu um uppkaup á húsnæði sem mun þá losa um þessar íbúðir sem nú er verið að kaupa. En En mín skoðun er sú að það sé ekki augljóst mál og reyndar vafaatriði að rétt sé að ákveða það núna að losa sig við þessar íbúðir um leið og Grindvíkingar þurfa ekki á þeim að halda vegna þess að tugþúsundir Íslendinga þurfa á félagslegum úrræðum að halda í dag og næstu ár og áratugi fram á veginn.

m.a. eftir athugasemdir frá hv. þingmanni og fleiri þingmönnum í fjárlaganefnd sem kölluðu eftir því að samþykktum yrði breytt — það er algjörlega rétt að þessar athugasemdir komu líka fram í afgreiðslu málsins fyrir jól

íbúðir inn í kerfið okkar og það mun örugglega vera þörf fyrir félagslegu úrræðin þá og næstu áratugi. En gott og vel. Það er gott að heyra að það sé jákvæðni fyrir þessu. Varðandi samþykktir Bríetar þá má rifja það upp að í desember kom fram að Bríet hætti við kaup á fjórum eða fimm íbúðum á höfuðborgarsvæðinu í nokkra klukkutíma. Síðan barst minnisblað frá ráðuneytinu, lögfræðiálit,

Hvað hefur breyst í millitíðinni? Hvað er það þá sem gerir það að verkum að þessar efasemdir vakna núna um að minnisblaðið dugi ekki til? Þetta er eiginlega með ólíkindum vegna þess að á fundinum síðastliðinn fimmtudag voru fulltrúar þessara aðila algerlega skýrir á því þetta væri hafið yfir allan vafa. Það er að sjálfsögðu gott að nú ætli menn að hafa vaðið fyrir neðan sig og tryggja það. Ég geri hins vegar athugasemdir við að það hafi ekki verið gert alveg í þeirri röð, því að formsatriðin skipta stundum heilmiklu máli, ekki síst þegar verið er að veita miklar fjárveitingar. Í öðru lagi

þetta. Ég sit ekki í stjórn Bríetar en eins og ég hef verið að reyna að skýra hér — það er alveg rétt að ég kom inn á það áðan að fjárlaganefnd gerði athugasemdir við samþykktir Bríetar fyrir áramót og þar voru menn með lögfræðiálit sem sagði þeim að samþykktirnar dygðu og væru nægilegar til þess að

Eins og ég skil þetta þá eru menn einfaldlega að taka tillit til þess og þeirrar gagnrýni sem kom fram fyrir jól og aftur núna í janúar þegar við vorum að ræða um seinni hlutann um að það væri hreinna og skýrara að breyta samþykktunum þannig að þetta væri algerlega skýrt. Ég held að menn séu bara að reyna að taka af allan vafa því að eins og kom fram í ræðu hv. þingmanns þá held ég að við öll sem erum hér inni í þessum sal styðjum þessi mál, viljum vera á þessum málum og styðja Grindvíkinga.

Það skiptir auðvitað máli að fjárlaganefnd kalli eftir uppgjöri á endanum og yfirliti um það með hvaða hætti eignir hafa verið valdar og að fólk flýti sér ekki svo mikið að það kasti til höndunum

Ég styð þetta frumvarp og að Alþingi veiti þær fjárheimildir sem lagðar eru til með frumvarpinu. Það er afar mikilvægt að við sem þjóð stöndum saman og veitum Grindvíkingum allan þann stuðning sem þeir þurfa á að halda á þessum erfiðu tímum. Ég set þó fyrirvara við ákveðin atriði við afgreiðslu þessa máls. Ég tel að betur þurfi að skoða lagalegan grundvöll leigufélagsins Bríetar. Það kann að vera tilefni til að breyta þeirri lagaheimild sem í dag fjallar um heimild Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar til að reka leigufélag og í hvaða tilgangi. Öll erum við sammála um mikilvægi þess að útvega Grindvíkingum húsnæði en það þýðir ekki að við ættum að skauta fram hjá formsatriðunum. Formsatriði eru mikilvæg. Formsatriði eru sérstaklega mikilvæg hvað varðar fjármál ríkisins og þau skapa aga í allri stjórnsýslu og í fjármálum ríkisins.

Það er lítið mál að gera lagabreytingar sem veita hinu opinbera heimild til að reka leiguhúsnæði, mjög lítið mál, sem viðbragð við þeim atburðum sem hafa átt sér stað í Grindavík. Við þekkjum það öll að þingið standi saman sem eitt í þessari baráttu og myndi leggja áherslu á að klára slíkt frumvarp án tilhæfulausra tafa.

og þær aðgerðir sem við erum að fara nú í, ákvæði til bráðabirgða til að vera á sterkum lagagrundvelli í þeirri aðstoð sem hér er verið að veita fjármagn til.

að kaup Bríetar ásamt samdrætti í fjölda nýbygginga milli ára geti leitt til þess að leigu- og húsnæðisverð í landinu hækki verulega á næstu mánuðum. Vissulega er búið að kalla eftir greiningu hvað þetta varðar og mikilvægt að hún komi sem allra fyrst en það eru ekki bara kaup Bríetar á 120 íbúðum núna og 80 í desember sem leiða til hækkunar á íbúðaverði og leiguverði á næstu mánuðum. Það er líka sú þörf sem skapast á

og í ljósi þess að íbúðabygging fylgir ekki þörf er mikilvægt að stuðlað verði að aukinni uppbyggingu sem fylgir aukinni eftirspurn vegna kaupa á húsnæði fyrir Grindvíkinga. Það er grundvallaratriði að við förum í aðgerðir, sérstaklega til að sporna gegn verðbólgu og þeirri þenslu sem þetta leiðir til og það kemur fram í greinargerðinni, með leyfi forseta,

Hvað þýðir þetta? Jú, þetta þýðir að það er framboðsskortur á húsnæði. Og hvað þýðir framboðsskortur? Jú, hann þýðir að húsnæðisverð í landinu mun hækka. Hvað þýðir það? Aukna verðbólgu.

Vissulega er það líka erfiðleikum bundið hér að fara að byggja húsnæði sem getur valdið þenslu og valdið verðbólgu og líklega er best að flytja inn húsnæði. Það myndi sennilega valda minnstri þenslu en þetta þarf að gera samt sem áður. Þörfin er til staðar og við þurfum að sjá til þess að verðbólga sé ekki.

árs gefa vísbendingu um að það sé ekki verið að beita ríkisfjármálunum í baráttunni gegn verðbólgunni. Þau eru algerlega hlutlaus hvað það varðar og það er einungis Seðlabankinn sem er í þeirri baráttu með hina,

m.a. vegna ástandsins í Grindavík og ekki síður vegna ástandsins á Rauðahafi þar sem flutningsleiðir fara nú suður fyrir Afríku og verð á gámum hefur farið úr

Okkar færustu sérfræðingar bentu strax á það árið 2020 að Reykjanesskaginn væri að vakna til lífsins eftir þúsund ára svefn og að fram undan kynnu að vera miklar jarðhræringar og eldsumbrot.

Ég tel að við hefðum þurft að undirbúa okkur mun betur í ljósi þessa langa aðdraganda. Við hefðum strax átt að undirbúa viðbrögð vegna hugsanlegra skemmda á Svartsengisvirkjun og kortleggja aðgerðir sem grípa mætti til ef rýma þyrfti byggð í Grindavík.

og leigja sér hótelherbergi vegna ástandsins. Þarna áttu stjórnvöld að grípa inn í betur og grípa inn fyrr. Í gær birtist frétt í Heimildinni.

Það er óásættanlegt að ekki hafi verið lögð meiri áhersla á uppbyggingu íbúða á síðustu árum og íbúðaþörf hafi þvert á móti vaxið. Þar spila saman margir orsakavaldar, eins og ég kom inn á hér áðan, en þarna vantar sannarlega drifkraftinn frá stjórnvöldum og ég brýni ríkisstjórnina og stjórnarmeirihlutann að taka á þessu máli núna af fullum krafti. Það er algerlega nauðsynlegt. Við vissum það strax árið 2021 að það kynni að gjósa nálægt byggð. Við áttum að vera betur undirbúin. Við höfum vitað það frá nóvember að Grindvíkingar þyrftu lausn á sínum húsnæðisvanda, bæði til skemmri og lengri tíma. Það er óásættanlegt hve margir bíða enn lausnar sinna mála.

að væntingar væru til þess að verðbólga væri á uppleið. Ég var einmitt að lesa frá Seðlabankanum ástæður og skýringar á stýrivaxtaákvörðun bankans í gærmorgun þar sem kemur fram, ef ég man rétt, að

ef ég reyni að túlka það sem hv. þingmaður var að reyna að segja; ef okkur tekst illa til gagnvart Grindavík getur það haft áhrif á verðbólguna. Það er kannski þaðan sem hann var að koma. Þar erum við sammála alveg eins og við ræddum hér áðan þegar hv. þingmaður fór í andsvör

slíkt, kannski átt íbúð fyrir og alls konar svoleiðis, bara bjargað sér sjálfir. En svo hefur ríkisvaldið greint það þannig að við þurfum að grípa inn í og hjálpa varðandi 200 Ég veit það ekki. Það gæti verið að við þyrftum að fara aftur og kaupa fleiri. Það kemur bara í ljós, ég veit það ekki. Þá kemur það mál bara aftur inn til okkar í þriðja sinn, að kaupa fleiri íbúðir. Ég var ekki að segja að íslenska ríkið ætti að kaupa 1.200

þá er ljóst að undirliggjandi verðbólga er byrjuð að lækka og það er mjög vel. En maður veit ekki hver áhrifin verða t.d. vegna flutninga frá Asíu á vörum. Það getur vel verið að þær muni hækka vegna flutningskostnaðar. Og svo er spurningin um áhrifin

En það er alveg rétt, það eru um 1.200 eignir sem þarna eru undir og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að reyna að meta stöðuna eftir næstu aðgerðir ríkisstjórnarinnar, þessa uppkaupaleið sem menn hafa boðað. En

við ræddum um framboðshliðina og að það væri mikilvægt að ríkisstjórnin og ríkið kæmi með einhvers konar mótvægisaðgerðir á sama tíma og menn kæmu fram með þennan pakka varðandi uppkaupin.

gera lagabreytingu, þá helst með bráðabirgðaákvæði, svo það væri alveg skýrt að Bríet hefði klára heimild til að starfa á öllu landinu en ekki bara á svæðum þar sem markaðsbrestur er. Núna er Bríet farin að starfa á öllu landinu þó svo að lagaheimildin lúti að svæðum þar sem markaðsbrestur er, þannig að það er misræmi þar á milli.

og ráðherra að þetta hafi ekki verið samkvæmt lögum. Ég get ekki séð að rökin standi til annars en að svo sé. En ég vil ítreka það að ég styð þetta frumvarp, að Alþingi veiti fjárheimildir

Í þessu tilviki þá verðum við í stjórnarandstöðunni dálítið að treysta á ríkisstjórnina sem er pínu óþægilegt. Það er pínu óþægilegt að þurfa að gera það

En aftur fyrirgefst það dálítið í svona aðstæðum eins og eru í dag. En samt, við lentum í því fyrir áramót

þingið. Það verður að gera betur. Það er pínulítið þannig hvað þetta mál varðar. Hérna er verið að endurtaka hluti og það var alveg meiri fyrirvari á því heldur en er núna. Það hefði vel verið hægt að greina betur frá því með sundurliðun hvaða áhrif þetta hefur á dæmigerða fjölskyldu í Grindavík, dæmigert heimili. Hvernig lítur það út varðandi leiguna,

leiguverð hækkaði. Það var bara einfaldlega skrúfað upp. Hérna er aukapeningur frá ríkinu og leigan fór upp í eitthvað stjarnfræðilega meira heldur en hún hefur Við þurfum í alvörunni að passa upp á þessa hluti. Við getum hlaupið hratt þegar það þarf. En við þurfum líka að hlaupa hratt á eftir okkur í rauninni, til að hreinsa upp molana sem við skiljum eftir þegar við ryðjumst svona áfram í því að klára

lendum við auðvitað í þessari stöðu út af aðstæðum á húsnæðismarkaði. Almennt séð þegar það er skortur á húsnæði þá verður allt svona erfiðara, öll svona inngrip á húsnæðismarkaðinn hafa þá enn meiri áhrif og enn víðtækari áhrif í rauninni á aðra þætti samfélagsins.

varðar. Við erum enn þá í þeirri stöðu eftir þennan áratug síðan að húsnæðisvandinn fór að gera vart við sig að það er ekki mikið að gerast. Ofan á það allt skellur þetta óvissuástand,

Herra forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um Seðlabanka Íslands. Forsaga þessa máls er allnokkur og ég ætla að fara yfir hana hér í minni framsöguræðu. Markmið þessa frumvarps er að treysta viðnámsþrótt í greiðslumiðlunar hér á landi og þar með stuðla að fjármálastöðugleika og þjóðaröryggi. Traust og örugg greiðslumiðlun er ein undirstaða þess að hagkerfið virki sem skyldi sem og efnahagslegrar velsældar á Íslandi. Almenningur og atvinnulíf þurfa að geta treyst því að á hverjum tíma sé hægt að greiða fyrir vörur og þjónustu og það er hlutverk stjórnvalda að tryggja að ætíð séu til staðar virkar greiðsluleiðir hér á landi. Greiðsluleiðum hér á landi má skipta gróflega í tvo flokka, annars vegar greiðslukort erlendra kortafyrirtækja og hins vegar seðla og mynt. Mjög hefur dregið úr notkun seðla og eru greiðslukort með rúmlega 90% markaðshlutdeild í greiðslum fyrir smásölu og þjónustu hér á landi. Því er um að ræða mikla samþjöppun í smágreiðslumiðlun og áhættan mikil ef sú leið rofnar. Við höfum þriðja möguleikann sem mætti kalla rafræna staðgreiðslu, þ.e. að nota þá innviði sem til staðar er í landinu fyrir millifærslur á milli reikninga, af einum reikningi beint á annan, og styrkja þá innviði þannig að þjált verði að nota millifærslur í verslun og á sölustað þjónustu. Þarna er einfalt tækifæri til að fjölga öruggum greiðsluleiðum og þar með auka viðnámsþrótt greiðslumiðlunar. Nauðsynlegt má telja að þær greiðsluleiðir sem eru í boði séu opnar og í daglegri notkun. Annars er hætta á því að tæknin úreldist eða hæfni og geta aðila á markaði til að nýta slíka leið sé einfaldlega ekki til staðar þegar á reynir. Öðruvísi verður viðnámsþróttur ekki tryggður. Það að efla rafræna staðgreiðslu eða millifærsluleiðina fullnægir þessari kröfu. Áhættan er raunveruleg, enda höfum við nokkur nýleg dæmi þar sem rof hefur orðið í greiðslukortakerfum og við þær aðstæður hefði rafræn staðgreiðsla eða millifærsluleiðin komið sér vel. Þetta er ekki séríslensk áskorun. Stjórnvöld og seðlabankar um heim allan hafa leitað leiða til að efla viðnámsþrótt í greiðslumiðlun, ekki síst á síðustu árum, enda staðan í alþjóðamálum ótryggara en áður auk þess sem við höfum séð gríðarlega fjölgun netárása. Við lifum á viðsjárverðum tímum hvað þetta varðar og því er mikilvægt að huga heildstætt að viðnámsþrótti greiðslumiðlunar í landinu. Þar gegnir Seðlabankinn mjög mikilvægu hlutverki en núgildandi lög um bankann þykja ekki veita nægilega skýrar reglusetningarheimildir til viðbúnaðar til að tryggja örugga og virka greiðslumiðlun. Þessu frumvarpi er ætlað að bæta úr því. Ég nefndi hér áðan að forsaga þessa máls er töluvert löng og ætla að fara aðeins yfir hana. Það var á árinu 2019 sem Seðlabanki Íslands kom á framfæri áhyggjum við þjóðaröryggisráð vegna þess að greiðslukortaviðskipti, sem eru undirstaða langflestra smásöluviðskipta eins og ég fór hér yfir, væru svo háð erlendum aðilum og innviðum að viðnámsþróttur í greiðslumiðlun hér á landi væri óviðunandi og fjármálastöðugleika og þar með þjóðaröryggi væri ógnað. Ítrekað höfum við rætt þetta mál í þjóðaröryggisráði og ráðið hefur opinberlega tekið undir þessar áhyggjur Seðlabankans. Frá árinu 2019 hafa ógnir við fjármálastöðugleika og þjóðaröryggi og áhættan sem felst í netárásum sem beinast að rafrænni greiðslumiðlun síst minnkað og aukin ógn stafar nú að fjarskiptainnviðum, m.a. vegna stríðsástands í Evrópu. Á þessum tíma hefur Seðlabankinn um skeið verið á vettvangi framtíðarvettvangs, samráðsvettvangs um þróun fjármálainnviða, að vinna að því í samstarfi við innlánsstofnanir að skapa skilyrði fyrir innlenda smágreiðslumiðlun með það að markmiði að styrkja viðnámsþrótt greiðslumiðlunar. Til umræðu hefur verið að koma á fót grunninnviðum en með því er átt við innviði sem gera það kleift að bjóða form rauntímagreiðslumiðlunar í verslun og þjónustu þar sem greiðslur fara á milli tveggja bankareikninga og byggist á núverandi innviðum fyrir millifærslur.

Viðbótarfjárfestingin er hófleg, enda myndu vera nýttir að fullu þeir greiðslu- og millibankainnviðir sem nú þegar eru til staðar í landinu. Markmiðið er því að nýta þau sameiginlegu kerfi og fjárfestingar sem við eigum nú þegar í innlendri greiðslumiðlun, sem er sem sagt millibankagreiðslukerfi Seðlabankans sem er grundvöllur allrar greiðslumiðlunar í landinu og innlánskerfi innlánsstofnana sem nýlega hafa verið endurnýjuð, tengja þau grunninnviðunum. Um yrði að ræða opna innviði sem allir sem uppfylla tiltekin skilyrði og þar með hafa ákveðin starfsleyfi gætu fengið aðgang að og gæti nýst þeim sem nú þegar stunda greiðslumiðlun en líka auðveldað nýjum aðilum að koma inn á markaðinn.

það er auðvitað líka hagur bæði neytenda og seljenda vöru og þjónustu. Sú vinna sem hefur farið fram á vegum Seðlabankans um að koma á fót slíkum grunninnviðum er ekki lokið og endanleg niðurstaða þessa samtals liggur ekki fyrir. En þó að samstarfið takist er áfram rík ástæða til að styrkja reglusetningarheimildir Seðlabankans þannig að bankinn geti sett skýrar leikreglur um hina nýju innviði

Í frumvarpinu er lagt til að reglusetningarheimildir Seðlabanka Íslands á sviði greiðslumiðlunar og rekstraröryggis fjármálainnviða verði skýrðar og styrktar. Í fyrsta lagi er lagt til að bankanum verði veitt sérstök heimild til að setja reglur sem auka viðnámsþrótt, öryggi og virkni í greiðslumiðlun hér á landi. Í því felst að bankinn geti kveðið á um ráðstafanir til að tryggja rekstraröryggi í greiðslumiðlun sem og fyrirkomulag innviða innlendra greiðslumiðlunar, til að mynda fyrir innlenda rauntímagreiðslumiðlun á milli bankareikninga. Á grundvelli heimildarinnar getur bankinn kveðið á um tilhögun greiðslufyrirmæla á sameiginlegum grunninnviðum, sannvottun, uppgjör greiðslna, gjaldtöku og um aðgang að slíkum innviðum. Með slíkum reglum má einnig kveða á um skyldu þeirra sem bjóða upp á bankareikninga í íslenskum krónum, þ.e. þeirra lánastofnana sem teljast til viðskiptabanka og sparisjóða og eftir atvikum útibúa erlendra innlánsstofnana hér á landi til taka þátt í þessum grunninnviðum. Heimild Seðlabankans til reglusetningar samkvæmt frumvarpinu myndi enn fremur nýtast til að fyrirbyggja og bregðast við hvers konar ófyrirséðum aðstæðum í greiðslumiðlun sem kunna að hafa áhrif á viðnámsþrótt, öryggi og virkni í greiðslumiðlun hér á landi. Þannig gæti þessi heimild nýst til að skilgreina sameiginlegar rekstraröryggiskröfur til að tryggja viðnámsþrótt í greiðslumiðlun, til að mynda hvað varðar seðla og mynt, tengingar við fjarskiptainnviði og upplýsingaöryggi og varnir gegn netógnum. Jafnframt kveður frumvarpið á um að Seðlabankinn geti beitt þá sem ekki fara eftir reglum settum á þessum grundvelli þvingunarúrræði í formi dagsekta. Markmið frumvarpsins, eins og ég kom hér að áður, er fyrst og fremst að treysta getu stjórnvalda til að standa vörð um virka og örugga greiðslumiðlun í landinu sem eru mikilvæg almannagæði í því samfélagi sem við búum í dag.

er talið að reglusetningarheimildir Seðlabankans séu ekki nægilega skýrar til að gera þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru taldar, ekki bara af þjóðaröryggisráði sem ég nefndi hér áðan heldur einnig fjármálastöðugleikanefnd til að auka viðnámsþrótt innlendrar greiðslumiðlunar og stuðla þannig að virkri og öruggri greiðslumiðlun í landinu. Þetta er meginmarkmiðið, þ.e. öryggissjónarmiðin, er löngu tímabært að tekin verði afstaða til þeirra sjónarmiða sem fram komu á sínum tíma í því áliti sem Seðlabankinn sendi þjóðaröryggisráði og við höfum rætt nokkrum sinnum í þessum sal. Ég vek líka athygli á því að með setningu þessarar heimildar, eins og lagt er til í frumvarpinu, felast líka tækifæri til framþróunar í greiðslumiðlun með nýjum greiðslumöguleikum sem geta dregið úr kostnaði og aukið ábata bæði söluaðila og neytenda. Þannig getur þessi reglusetning leitt til breytinga á greiðslumiðlun á markaði sem eru jákvæðar bæði fyrir almenning í landinu og rekstraraðila. Slík reglusetning myndi fela í sér uppsetningu á slíkum grunninnviðum eins og ég hef fjallað um. Þannig yrðu tækifæri fyrir aðila í greiðslumiðlun að bjóða upp á nýjar greiðsluleiðir. Þetta gæti aukið samkeppni á markaði og haft í för með sér að notkun annarra og dýrari greiðsluleiða myndi dragast saman. En að sjálfsögðu mun almenningur og fyrirtæki áfram eiga valið og slíkt mun leiða til meiri samkeppni og mögulega lægra verðs fyrir stafrænar greiðslur. Eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu var haft hefðbundið samráð um efnistök þess. Áformin voru kynnt til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda í sumar og bárust sex umsagnir. Þá voru drög að frumvarpinu kynnt til umsagnar í samráðsgátt í lok nóvember. Þá bárust einnig sex umsagnir. Hv. þingmenn geta kynnt sér efni einstakra umsagna í samráðsgáttinni. Ég vil geta þess sérstaklega að umsagnir hagsmunasamtaka neytenda og þeirra sem gætu haft í hyggju að bjóða upp á nýjar lausnir í greiðslumiðlun voru jákvæðar í garð frumvarpsins en sú gagnrýni sem kom frá öðrum hagsmunaaðilum á fjármálamarkaði mætti segja að hafi snúið annars vegar að áhyggjum af auknum valdheimildum Seðlabanka og hins vegar hver áhrif reglusetningar gætu verið á greiðslumarkaði. Þessari gagnrýni er svarað með ítarlegum hætti í frumvarpinu. Hvað þá fyrri varðar er þó ítrekað að það er hlutverk Seðlabankans samkvæmt lögum að stuðla að fjármálastöðugleika og traustri og öruggri fjármálastarfsemi og þar með að stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi og greiðslumiðlun í landinu. Skýrari reglusetningarheimildir sem frumvarpið kveður á um beinast að fjármálamarkaði og eru í fullu samræmi við hlutverk bankans. Ekki er gengið lengra en nauðsynlegt er til þess að bankinn geti með fullnægjandi hætti sinnt lögbundnu hlutverki sínu. Reglusetningin, á grundvelli skýrari reglusetningarheimilda, mun geta haft áhrif á markaðinn, eins og ég hef nú aðallega rætt hér í minni framsögu, þau áhrif að styrkja viðnámsþrótt markaðarins og rekstraröryggi. Hvað varðar þá gagnrýni að aðrar leiðir en fyrirhugaðir grunninnviðir hafi ekki verið kannaðar til að bregðast við þeirri áhættu gagnvart þjóðaröryggi sem núverandi staða á greiðslumarkaði hefur er vísað til þess sem fram kemur í frumvarpinu; að lagt hefur verið mat á þær lausnir sem eru fyrir hendi komi til þess að greiðslukort virki ekki og þær hafa verið taldar ófullnægjandi. Þá eru aðrir kostir til að bregðast við áhættunni eins og ný innlend greiðslukortaskemu eða sofandi varalausnir bæði kostnaðarsamari en þeir innviðir sem fyrirhugaðir eru og ekki til þess fallnir að draga úr kostnaði í greiðslumiðlun eða stuðla að samkeppni og nýsköpun á greiðslumarkaði. Ég vil nefna það hér að þetta mál hefur verið rætt í fjölda ára án þess að markaðurinn hafi leyst vandamálið. Ég tel einsýnt að Seðlabankinn þurfi að taka forystu í þessu verkefni, leiða saman viðeigandi hagaðila og til þess þarf hann skýra reglusetningarheimild sem er hægt að beita ef þörf krefur. Þá er líka mikilvægt í ljósi þeirra aðvarana sem við höfum fengið, að þessi heimild sé tryggð þannig að Seðlabankinn geti brugðist við aukinni áhættu og ógnum sem geta haft áhrif á fjármálastöðugleika hverju sinni í samræmi við sitt lögbundna hlutverk.

er t.d. átt við eignarhald, rekstur og tegund innviða vegna greiðslumiðlunar.“ Varðandi þetta atriði, eignarhaldið, þá er spurning mín þessi: Liggur eitthvað í kortunum um það að Seðlabankinn eigi og reki smágreiðslumiðlun?

efnismikil en það liggur sem sagt fyrir að sú leið sem hér er sett fram telst vera að fullu samrýmanleg PSD2-löggjöfinni sem hv. þingmaður vitnar til. Leiðin sem hér er verið að

Það eykur öryggi hins vegar að hafa grunninnviðina undir stjórn Seðlabankans. Það eykur líka samkeppni á greiðslumarkaði sem ætti að skila sér í betri kjörum fyrir neytendur en það var í raun og veru það var í raun og veru eitthvað sem hreinlega kom fram þegar við fórum að rýna þetta mál vegna þjóðaröryggissjónarmiða. Það er þannig nú að rúmlega 90% innlendrar smágreiðslumiðlunar fara fram með greiðslukortum, debet- og kreditkortum, sem nýta erlenda innviði. Heimildagjöf og jöfnun innlendra debetkorta hefur nær alfarið færst úr landi og 99% debetkortafærslna fara um innviði í eigu erlendra fyrirtækja. staða var önnur í hruninu ef við rifjum það upp. Þannig að ég held að hér sé mjög mikilvægt að grípa inn í. En við erum að sjálfsögðu búin að rýna PSD2-löggjöfina og teljum þessa leið af fullu samrýmanlega henni.

rétt slapp, alþjóðlegu kortafyrirtækin heimiluðu áfram greiðslumiðlun. Það er vissulega öryggisatriði og þjóðaröryggismál að þessir innviðir, þessir teinar séu í lagi. Eins og ég skil þessi mál þá er það þannig að ef bankarnir búa til þessa teina

banka sem öllu ráða hér. En það er svo mikilvægt að geta gefið möguleika fyrir sprotafyrirtæki, lítil fyrirtæki sem koma með öpp, koma með greiðslumiðlunarþjónustu, að þau fái að njóta sín. Þetta er gríðarlegt samkeppnisatriði líka að reglurnar stuðli að samkeppni, stuðli að lágum þröskuldi inn á markaðinn og að Seðlabankinn tryggi öryggið. Hann getur gert það með afriti af þessum teinum alltaf. Þannig að eignarhaldið þarf ekkert að vera ríkisins og á ekki að vera ríkisins en það þarf að tryggja greiðsluöryggið þannig að ef eitthvað gerist þá sé Seðlabankinn til staðar alltaf.

í.) Það þykir hins vegar vera nauðsynlegt að bankinn hafi þessa heimild til að setja reglurnar. Ein leið gæti verið einhvers konar samfélag sem væri, með aðkomu Seðlabanka og bankanna, til að tryggja þetta. En stóra málið er að við erum í raun og veru þegar búin að fjárfesta í þessum innviðum, bæði með millibankakerfum Seðlabankans og innlánskerfum banka og sparisjóða. En það sem vantar upp á eru þessir innviðir, þessi stöðlun skilaboða, þetta er auðvitað frekar tæknilegt mál, þannig að það sé hægt að samþykkja með öruggum hætti að millifærsla eigi að eiga sér stað. Það er ekki mikill viðbótarkostnaður sem felst í því. Þannig erum við að segja að þessir innviðir tryggi öryggi þess að greiðslumiðlun geti haldið áfram. En þetta veitir líka tækifæri fyrir nýja aðila til að koma inn á þennan markað, fyrir aukna samkeppni og til að lækka verð. Við sjáum það til að mynda í dag að það þarf að auka gagnsæi kostnaðar í smágreiðslumiðlun. Ég held að það blasi við öllum. Því er hreinlega ábótavant hér á landi. En ef slíkur kostnaður lækkar ætti það að vera til góða, bæði fyrir almenning og atvinnulíf, fyrir utan að þetta gæti aukið nýsköpun í raun og veru í smágreiðslumiðlun.

að bankinn geti ekki hamlað því að viðskiptamaðurinn velji þá smágreiðslumiðlun sem hann vill, sem hann kýs. Það er aðalatriðið. Ég vara við því að samstarf ríkisins við bankana verði þannig að þetta verði allt í höndum bankanna og ef þeir ráði þessu ekki geti þeir sett upp tæknilegar hindranir

að bankareikningi mínum en ég ætla að nota aðrar pípulagnir en bankinn býður upp á. Þetta er þessi samkeppni um pípulagnir og hver veitir þá þjónustu til þess að peningarnir streymi út af reikningnum mínum. Ég tel að þetta sé mjög mikilvægt mál hér

Herra forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um að Alþingi álykti að fela félags- og vinnumarkaðsráðherra að gera úttekt á kostnaði við að koma upp orlofshúsum fyrir örorkulífeyrisþega á völdum stöðum á Íslandi. Horft verði sérstaklega til orlofshúsa verkalýðshreyfingarinnar sem fyrirmyndar. Úttektin verði unnin í samráði við hagsmunasamtök fatlaðs fólks, sveitarfélaga og aðila vinnumarkaðarins. Lagt verði mat á þörf, umfang, kostnað og mögulegar fjármögnunarleiðir. Hér er lagt til, enda málið lagt fram í haust, að ráðherra kynni Alþingi niðurstöður úttektarinnar eigi síðar en 1. janúar 2024. Það mun, eðli málsins samkvæmt, eitthvað þurfa að skoða.

í meðförum þingsins, þær hafa allar verið jákvæðar og tillagan er nú endurflutt án breytinga. Ég vil taka það fram hér að meðflutningsmenn með mér á tillögunni eru úr ýmsum flokkum það eru ásamt mér hv. þingmenn Jódís Skúladóttir, Orri Páll Jóhansson, Bjarni Jónsson, Þórarinn Ingi Pétursson, Jóhann Páll Jóhannsson, Oddný G. Harðardóttir, Inga Sæland og Guðmundur Ingi Kristinsson. Ástæðan fyrir því að ég flyt og hef flutt þetta mál er sú

í neinu verkalýðsfélagi og hafa þar með ekki rétt á því orlofshúsakerfi sem byggt hefur verið upp hér á landi njóta því ekki sömu aðstæðna og fólk á vinnumarkaði til að skipta um aðstæður, fara í frí frí og fara í bústað sem hægt er að taka á leigu á viðráðanlegu verði. Ákvæði um orlof orlof launafólks náðu fram að ganga í kjarasamningum nokkurra verkalýðsfélaga á fimmta áratugnum og voru svo lögfest í kjölfarið. Þá þegar höfðu fáein verkalýðsfélög ráðist í byggingu orlofshúsa fyrir félagsmenn sína en uppbyggingin gekk hægt og einkum ef horft er til norrænna fyrirmynda. En við vitum það núna að þrátt fyrir að þetta hafi farið hægt af stað er blómleg byggð orlofshúsa í eigu verkalýðsfélaga víðs vegar um land sem mjög mörg njóta góðs af. Ég vona að þetta mál geti orðið vísir að slíku kerfi fyrir örorkulífeyrisþega. Það er mikilvægt að komast í frí frá heimili Það þarf að huga sérstaklega að hönnun og aðgengi orlofshúsa þegar um fatlað fólk er að ræða. Sem betur fer hefur verið gerð gangskör í því að bæta aðgengi

fólk er í þeirri stöðu að eiga ekki rétt á að taka húsin á leigu. Þess vegna finnst mér mikilvægt að úr þessu verði bætt.

fólks og góð líðan er líka partur af því að njóta lífskjara hér í þessu landi. Ég ætla að trúa því og treysta að þetta mál fái góðar viðtökur hér og að okkur takist að klára þetta mál sem ég held að sé ekki svo útgjaldafrekt, en ábatinn geti hins vegar verið gríðarlega mikill fyrir fullt af fólki sem með þessu gæti

Ég flyt hér frumvarp til laga um breytingar á lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð (skerðingarlausa atvinnuþátttöku öryrkja). Öllum þingmönnum var boðið að vera með okkur Flokki fólksins á þessu máli

Á fyrri þingum bárust umsagnir um málið frá Öryrkjabandalagi Íslands og Landssamtökunum Þroskahjálp. Umsagnaraðilar lýstu almennt yfir ánægju með frumvarpið. Ákvæði gildandi laga um almannatryggingar eru torskilin og gjarnan reynist erfitt fyrir hinn almenna borgara að átta sig á framkvæmd laganna.

aðstoð. Skerðingar og keðjuverkandi skerðingar — hann dettur inn í það. Þó að hann missi ekki heimilisuppbótina sína eða sérstöku heimilisuppbótina fyrr en við þessar 109.000 kr. hefur þetta beinar afleiðingar út í allan félagslegan stuðning sem viðkomandi öryrki hefur. Við í Flokki fólksins segjum að öryrkjar eigi ekki að þurfa að hafa áhyggjur af framtíðarhorfum sínum ef þeir gera tilraun til þess að vinna á ný.

að gefa þessum einstaklingum kost á því að fara út á vinnumarkaðinn ef þeir treysta sér til og vinna eins og heilsa þeirra og geta leyfir. En höfum við verið að gera það? Nei, við refsum þessu fólki ef það ætlar að reyna að fara út á vinnumarkaðinn. Við refsum þeim. Þau eru svipt örorkulífeyri sínum. Þau detta algerlega út úr kerfinu og þurfa að sækja um upp á nýtt eins og það er nú gæfulegt ferli eða hitt þó heldur.

sem við fengum frá Svíþjóð sýndu fram á að hvorki meira né minna en 32% þeirra öryrkja sem reyndu fyrir sér á vinnumarkaði í þessari tilraun Svía til að athuga hvort þeir gætu breytt einhverju í þessu kerfi — þar hafði öryrkjum fjölgaði mikið eins og hjá okkur, þar var kostnaður orðinn mikill eins og hjá okkur. Getum við gert eitthvað fyrir þennan mannauð, fyrir þennan þjóðfélagshóp og hjálpað þeim til sjálfshjálpar

Jú, það sem kom í ljós, þegar Svíarnir komu með þetta tækifæri til þessa bágstadda þjóðfélagshóps — að gefa þeim kost á því að fara út á vinnumarkaðinn án þess að refsa þeim, án þess að skerða þau, bara komið þið allir að vinna — var að þetta er hagur fyrir samfélagið í heild sinni.

32% af öryrkjum í Svíþjóð skiluðu sér ekki aftur inn á bótakerfið, 32% þeirra sem reyndu fyrir sér á vinnumarkaði skiluðu sér ekki aftur inn á bótakerfið.

Hvernig stendur á því að við erum svo gjörsamlega föst í einhverjum litlum kassa að við getum ekki stigið aðeins út fyrir, að við getum ekki aðeins hliðrað til og hleypt ljósinu inn

En við skulum ekki gleyma því að þetta er ekki þannig að þeir eigi að geta farið og unnið fyrir hvaða upphæð sem er án þess að það hafi áhrif á greiðslur Tryggingastofnunar, hér erum við bara að tala um meðaltekjur

við erum kannski komin með líkamlega burði til að gera ýmislegt en andlega hliðin er ekki nógu góð — það er erfitt að rífa sig upp þegar maður hefur verið lengi heima og er búinn að klippa sig frá öllu því sem er félagslegt. Það er rosalega erfitt að koma sér út í lífið á ný, það er ofboðslega erfitt. Og hvað getum við gert til að hjálpa fjólki? Við verðum að hvetja það til dáða með því að umbuna Við verðum að umbuna fólkinu okkar. Við verðum að kalla það út til okkar. Við verðum að hjálpa þeim því að ekki erum við að gera það með því að vera hér með geðheilbrigðisþjónustu handa öllum sem þess þurfa. Það liggur náttúrlega alfarið á borðinu.

ekki eina einustu krónu, heldur fær ríkissjóður þvert á móti skattgreiðslurnar af tekjunum sem þessir einstaklingar myndu vinna sér inn. Ríkið er hvort sem er að borga þessu fólki launin frá Tryggingastofnun, hvort heldur sem er. Við ætlum að gefa þeim kost á því að fara og vinna 50% vinnu, 60% vinnu, reyna fyrir sér eins og þeir mögulega geta að fá vinnu og um leið geta um frjálst höfuð strokið og borðað eitthvað annað en núðlur, hrísgrjón og hafragraut sex daga vikunnar og kannski

að ná ekki endum saman og eiga ekki peninga fyrir sig og sína og vera háður því að ríkisvaldið greiði þér þau laun sem eru ætluð til þess að þú geti framfleytt þér og þinni fjölskyldu. Það er sannarlega nógu sárt að vera öryrkinn sem er það veikur og vanmáttugur að hann getur ekki nýtt sér þann möguleika að fara út á vinnumarkaðinn.

Það er allt að vinna fyrir okkur sem samfélag, það er allt að vinna. Ef við næðum 32%, við skulum bara segja 25%, af þeim öryrkjum sem gætu og treystu sér til að nýta sér þetta úrræði, hugsið ykkur þá ávinninginn fyrir samfélagið í heild sinni. Hugsið ykkur ávinninginn í að virkja þennan mannauð og ná þessu fólki aftur inn í samfélagið, hjálpa því að koma sér út úr svartnættinu sem maður festist í.

að stjórnarliðar, hv. þingmenn og hæstv. ráðherrar í stjórnarflokkunum, séu í raun að kynna sér málið af alvöru. Ég hef heyrt að þetta hefur aðeins síast inn. En hvernig getur það síast inn núna þegar enginn situr hér í salnum

að þau hlaupi öll upp til handa og fóta, eftir að ég flyt málið í fimmta sinn, til að hlusta á það og hlýða á það. En málið hefur legið frammi. Þau getað skoðað það og kynnt sér það og ég er að vona af öllu hjarta að þau taki virkilega utan um það og átti sig á ábatanum fyrir samfélagið, að ná fólkinu okkar í virkni, að virkja mannauðinn okkar, því að það býr líka mannauður í öryrkjum. Það er mannauður í mér þó að ég sé lögblind kona. Það er mannauður í mér og hefur alltaf verið þó að ég sé öryrki. Það er mannauður í fötluðum bróður mínum, það er mannauður í okkur öllum. Og það er í raun ríkisstjórnarflokkunum, og stjórnvöldum hverju sinni, til ævarandi skammar að þeir skuli ekki taka fagnandi utan um þann mannauð og reyna að virkja eftir sinni bestu getu.

Virðulegi forseti. Tilgangur þessa frumvarps er einfaldlega sá að gefa öryrkjum færi á að koma sér úr vítahring örorku eigi þeir þess nokkurn kost. Hluti þeirra sem eru á örorku almannatrygginga er öryrkjar vegna veikinda sem svipta þá allri starfsgetu á einhverjum tíma í lífinu en sumir þeirra eru svo heppnir að finna starfsorku sína aukast með tíð og tíma, hvort sem það er vegna hvíldar eða læknismeðferðar. Það hvort þeir búi yfir nægri starfsgetu til að fara aftur af fullum krafti á vinnumarkað kemur hins vegar ekki í ljós fyrr en á það reynir og þeir hafa þegar hafið störf, og nákvæmlega þar stendur hnífurinn í kúnni. Þarna lendir öryrkinn í klemmu sem oft er kölluð upp á ensku, með leyfi forseta, „Catch 22“. Hann veit ekki hvort hann hefur heilsu til að vera á vinnumarkaði nema með því að fara á vinnumarkaðinn og prófa að vera á vinnumarkaði. En til þess að gera það þarf hann að hætta að vera öryrki og missa örorkubæturnar. Það væri kannski ekki svo slæmt ef hann kæmist þá strax á örorkubætur aftur ef í ljós kæmi að hann réði ekki við að vera á vinnumarkaði. En svo er aldeilis ekki. Öryrkinn stendur þá frammi fyrir því að þurfa að sækja aftur um örorkubætur. Það ferli tekur a.m.k. þrjá mánuði og þann tíma er öryrkinn þá launalaus. Allt þetta gerir það að verkum að margir öryrkjar, sem líður eins og þeir hafi nógan kraft til að ráða sig til vinnu á ný, þora ekki að taka skrefið því að ef þeim mistekst og ef þeir hafa ofmetið getu sína þá verða þeir tekjulausir svo mánuðum skiptir á meðan endurmat á örorku þeirra fer fram. Það að gefa öryrkjum tveggja ára svigrúm til að prófa getu sína og sjá hvort þeir ráði við að snúa aftur á vinnumarkaðinn hlýtur að vera allra hagur. Ég hef aldrei verið á örorku en sumarið 2019 var ég skikkuð í veikindaleyfi vegna einhvers konar örmögnunar eða kulnunar sem var afleiðing margra ára ógnar og árása fjármálafyrirtækja og opinberra aðila á heimili mitt og öryggi. að ég stæði enn upprétt og stundaði mína vinnu var ég algerlega búin á því og það sá læknirinn og skikkaði mig í frí. Þó að viðkomandi trúnaðarlæknir hefði efasemdir um að tveggja mánaða leyfi væri nóg taldi ég mig alls ekki þurfa meiri tíma. Ég ætlaði að verða fullfrísk eftir smá hvíld og myndi að sjálfsögðu hefja störf við upphaf næsta skólaárs. Það stóðst. Ég var sko eiturhress og ekkert að mér þegar ég hóf störf við upphaf skólaársins 2019. Allt gekk eins og í sögu og ekkert kom upp á sem olli neinu álagi eða vandræðum, en eftir tvær vikur í kennslu vaknaði ég á mánudagsmorgni og komst ekki fram úr rúminu. Bensínið sem ég var búin að safna á tankinn í gegnum tveggja mánaða veikindaleyfi var einfaldlega uppurið. Í framhaldi af því var sett í veikindaleyfi sem stóð á endanum í heilt ár. Með þessari sögu er ég ekki að bera mína kulnun saman við það að lenda í örorku. Ég er að segja hana til að benda á tvennt. Í fyrsta lagi hversu auðvelt er að ofmeta getu sína þegar maður vill ekkert frekar en að ná heilsu og snúa aftur til vinnu. Í mínu tilfelli var ég svolítið eins og bifreið; ég var með bensín á tanknum og gekk vel á meðan það entist, en ég áttaði mig ekki á hversu hratt myndi ganga á bensínið þegar á reyndi. Í öðru lagi var verulega erfitt að snúa aftur til vinnu eftir eins árs leyfi. Efasemdir um að ég réði við þetta sóttu á mig og þó að ég ynni á góðum vinnustað með frábærum samstarfsfélögum kveið ég því að horfast í augu við samstarfsfólk mitt eftir þennan aumingjaskap. Það er skemmst frá því að segja að sá kvíði reyndist ástæðulaus en hann var engu að síður til staðar. Ég var ein af þeim heppnu. Ég átti góðan vinnustað til að snúa til baka á og ég náði mér aftur. Hvorugt á við um alla. Hafi þetta verið mín reynsla eftir ekki stærra áfall, lengri tíma eða meiri veikindi en þau sem ég hef lýst hér að framan þá hljóta þessi skref til baka inn á vinnumarkaðinn að vera þeim mun erfiðari sem hafa gengið í gegnum erfiðari veikindi gegnum lengri tíma en þetta eina ár mitt frá vinnu. Fyrir utan líkamlega getu hljóta ýmiss konar sálrænar efasemdir líka að herja á þá öryrkja sem langar að snúa aftur á vinnumarkaðinn. Við þurfum því að veita öryrkjum svigrúm til að taka þessi skref á sínum hraða án þess að yfir þeim vofi ógn um margra mánaða tekjumissi hafi þeir misreiknað getu sína til starfa. Á þessu frumvarpi tapar enginn, þvert á móti. Á þessu frumvarpi græða allir. Byrjum á ríkinu. Ríkið greiðir viðkomandi örorkubætur hvort sem hann er í vinnu eða ekki. Öryrkjar eru nú ekki ofsælir af kjörum sínum og jú, í þessi tvö ár myndi öryrkinn bæði fá örorkubætur og laun upp að þaki því sem skilgreint er í frumvarpinu. Kjarni málsins er samt sá að í því felst ekkert tap fyrir ríkið því ríkið væri hvort eð er að greiða öryrkjanum þessar bætur. Hins vegar er sá möguleiki fyrir hendi að að tveimur árum liðnum þurfi öryrkinn ekki lengur örorkubætur heldur sé orðinn fullgildur starfskraftur á vinnumarkaði. Það má því líta á þessar tveggja ára greiðslur ofan á laun öryrkjans, eins og skilgreint er í frumvarpinu, sem fjárfestingu til framtíðar því nái öryrkinn að festa sig í sessi á vinnumarkaði verður samfélagið ríkara sem um nemur vinnuframlagi hans. Þetta fyrirkomulag var reynt í Svíþjóð og þar voru það 32% öryrkja sem nýttu sér þetta tækifæri, þeir festu sig í sessi á vinnumarkaði og voru ekki lengur skilgreindir sem öryrkjar. Fyrir öryrkjann skiptir öllu máli að hann fái tækifæri til að prófa getu sína. Sé þetta kerfi ekki fyrir hendi er mjög ólíklegt að hann prófi þetta nokkurn tímann og verði því öryrki allt sitt líf, í stað þess að vera kannski einn af þessum 32% sem ná fullri heilsu á ný. Það er því til mikils að vinna, bæði fyrir ríkisvaldið en ekki síður og í raun enn þá frekar fyrir þá einstaklinga sem hafa lent í örorku og þurfa bara tækifæri til að hugsanlega vinna sig út úr henni til framtíðar. Ég treysti því að hv. velferðarnefnd taki þetta frumvarp til alvarlegrar íhugunar og veiti því framgöngu, þó að það sé lagt fram af stjórnarandstöðuflokki. Hér eru stærri hagsmunir undir en svo að flokkapólitík megi ráða för.

Þetta eru skorður á atvinnufrelsi sem ég get ekki séð að almannahagsmunir krefjist. Ég get bara ekki séð það, því miður. Ég hefði haldið það að samfélagið ætti að

Öryrkjar eiga ekki að þurfa að hafa áhyggjur af framtíðarhorfum sínum ef þeir gera tilraun til að hefja atvinnu á ný, en þeir hafa áhyggjur af framtíðarhorfum sínum ef þeir hefja þessa tilraun.

aflað sér atvinnutekna án þess að þær teljist til tekna samkvæmt þeim kafla í almannatryggingalögum sem kveður á um skerðingar. Réttur til starfa án skerðinga vegna atvinnutekna myndi stofnast við tilkynningu til Tryggingastofnunar um að hann hyggist nýta þessa heimild

Þar sneru 30% þátttakenda aftur út á vinnumarkaðinn eftir tilraun til starfa, 30%. Ef Íslendingar myndu prófa þetta

um það að gefa öryrkjum tækifæri og hafa þennan hvata í lögum um að þeir geti farið að vinna kjósi þeir svo og treysti sér til þess.

sem krefjast þess að hann eigi að fá skerðingar. Ég tel að grundvöllurinn sé ekki til staðar, svo mikið er víst. Samfélagið hefur ríka hagsmuni af því að allir þegnar hafi hvata til vinnu og aukinn starfskraftur er samfélaginu til góðs. Ríkissjóður fær skatttekjur af atvinnutekjum öryrkja

Það er mjög mikilvægt atriði að þetta sé áhættulaus tilraun hjá öryrkjanum, að hann sé ekki að taka áhættu með það að lenda í skerðingum og líka réttindamissi ef tilraunin tekst ekki.

fái atvinnutekjur, er virkari í samfélaginu, mæti til vinnu á þeim forsendum sem hann treystir sér til, þeirrar vinnu sem hann finnur sér. Andleg heilsa batnar gjarnan ef fólk getur tekið virkan þátt í samfélaginu. Það vita allir. Því er þessi tilhögun til þess fallin að bæta andlega líðan öryrkja og fjölskyldna þeirra. Núverandi kerfi er hreinlega mannskemmandi, ef við getum orðað það svo,

er klárt brot á atvinnufrelsi. Ég held að allir sem skoða þetta mál ættu að skoða þetta út frá stjórnarskrárákvæðinu og réttindum fólks þegar kemur að af því að öllum sé frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Ég tel að þetta sé mikilvægt mál sem hvetur til aukinnar atvinnuþátttöku.

Með mér á þessu máli er gjörvallur þingflokkur Flokks fólksins að vanda, þau Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson. Öllum öðrum þingmönnum, 57, var einnig boðið að vera með okkur á frumvarpinu en gerðu það sem sagt ekki. 1. gr. orðist svo: „Eftirfarandi

Í greinargerð með frumvarpinu segir, með leyfi forseta: „Flokkur fólksins hefur ítrekað lagt til að skerðingar vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega verði afnumdar.

Þetta sérstaka frítekjumark kemur til viðbótar við hið almenna frítekjumark laganna sem nemur 300.000 kr. á ári. Ef ellilífeyrisþegar hafa launatekjur yfir 2.400.000 kr. á ári skerðist ellilífeyrir þeirra um 45% af því sem umfram er. Lengi vel stóð frítekjumarkið í 1.200.000 kr. en síðla árs 2021 var frítekjumarkið tvöfaldað.“ Ég ætla að nota þetta tækifæri og leiðrétta mig í málinu sem ég flutti hér áðan um skerðingarlausa atvinnuþátttöku öryrkja. Þar talaði ég um að þeir væru enn með 109.000 kr. frítekjumark á mánuði en því var breytt einmitt 2023. Þá var frítekjumark þeirra launa hækkað til samræmis við það sem eldra fólk hafði fengið einhverjum árum áður. „Skerðingar á atvinnutekjum ellilífeyrisþega hafa sætt mikilli gagnrýni undanfarinn áratug. Frítekjumarkið þótti of lágt og skerðingarhlutfallið of hátt. Eldra fólk benti ítrekað á að þetta hefði þær afleiðingar að vinna hefði lítil sem engin áhrif á ráðstöfunartekjur. Þegar launatekjur eru skattlagðar og leiða einnig til skerðinga á ellilífeyri þá situr nánast ekkert eftir. Dr. Haukur Arnþórsson vann greinargerð

Hér er ég enn að reyna að draga þetta fram og sannfæra fólkið okkar hér, kjörna fulltrúa, þingheim allan, um að málið sé gott og þess virði að taka utan um það. En það kom fram hjá Hauki Arnþórssyni að afnám skerðinga á lífeyrisgreiðslur vegna atvinnutekna þyrfti bara alls ekki að fela í sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð og að það væri vel hugsanlegt að ríkissjóður gæti haft fjárhagslegan ávinning af málinu.

Félagsmálaráðuneyti fékk Capacent til að framkvæma úttektina. Capacent skilaði úttektinni snemma árs 2020. Samkvæmt niðurstöðum Capacent myndi afnám skerðinga ellilífeyris vegna atvinnutekna leiða til aukins kostnaðar fyrir ríkissjóð um 2,1 milljarð kr.“

af því að heimila þessa atvinnuþátttöku eldra fólks á meðan Capacent — sem fór náttúrlega á hausinn, ég held þetta hafi verið síðasta úttektin sem þau gerðu, ég hef ekki séð meira af þeim eftir það. En það vekur sem sagt eðlilega þegar tvær úttektir um sama viðfangsefni eru svona rosalega misvísandi. Við þingmenn Flokks fólksins höfum ítrekað kallað eftir því að fá aðgang að þeim forsendum sem liggja að baki niðurstöðu Capacent en ráðuneytið hefur enn ekki veitt okkur aðgang að hef persónulega talað við hæstv. ráðherra og ég veit ekki hvað og hvað. Ég er búin að reyna að gera allt sem í mínu valdi stendur til að nálgast í rauninni þær forsendur sem liggja að baki þessari niðurstöðu hjá Capacent.

eftir að ellilífeyrisaldri er náð eykur möguleika aldraðra til að bæta kjör sín, einkum þeirra sem lægstar hafa tekjurnar. Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að vinna og virkni á efri árum stuðlar að betri heilsu, dregur úr einangrun og hefur almennt mikið félagslegt gildi fyrir eldri borgara. Núgildandi lagarammi dregur verulega úr atvinnuþátttöku eldri Fyrsta skrefið í rétta átt hefur verið stigið með tvöföldun frítekjumarksins. Næsta skref þarf að stíga til fulls. Því er lagt til að skerðingar ellilífeyris vegna atvinnutekna verði afnumdar.“ Við veltum því fyrir okkur þegar við erum að ganga síðasta æviskeiðið,

Það er gjörbreyting orðin á því síðustu 30, 40 árin hversu meðalaldur hefur hækkað og hvað í rauninni heilsan okkar fær að vera betri lengur hjá þeim sem eru svo heppnir að fá ekki einhverja dauðans alvörusjúkdóma sem enginn ræður við. En það að kalla eftir frekari virkni fyrir okkur á þessu síðasta æviskeiði — ég hef hitt marga eldri borgara sem segja: Ég bara varð að hætta að vinna vegna þess að þetta skerðir allt og ég er ekki að hafa neitt út úr þessu. Ég er að reyna að vinna 50% starf af því að ég hef heilsu og getu til og langar að vera innan um fólk og það er mér hjartans mál. En hvers vegna skyldi ég gera það?

væri bara að vinna, vinna, vinna og við myndum bara greiða honum allt óskert frá Tryggingastofnun. Það er bara svo galið að setja dæmið svona upp, fyrir utan það að það er enginn framkvæmdastjóri með milljón á mánuði sem fær eina einustu krónu frá Tryggingastofnun. Hann er löngu kominn yfir þá möguleika að eiga nokkurn rétt á því að fá greiðslur frá Tryggingastofnun, það er ákveðið þak. Það er ekki hægt að standa bara og vinna og vinna og vinna og hafa milljónir á mánuði og ætla að vera með óskertar greiðslur frá Tryggingastofnun. Það er bara rangt og það er ósanngjarnt

Þetta er allt að vinna og engu að tapa. Ég næ bara

af launum eldra fólks ef við gefum þeim tækifæri á því að fara út að vinna án þess að skerða þau svona. Sýnum þeim fram á það í virðingarskyni líka, sýnum þeim þá virðingu að gefa þeim tækifæri til þess að lifa betur og lifa lengur

Ég er svo að vona af öllu hjarta að ég þurfi ekki að koma hérna hvert einasta ár sem ég er kjörinn fulltrúi á Alþingi Íslendinga og tala um það sama sem í rauninni er hagsmunamál fyrir allt samfélagið, sem er mannauðurinn fyrir allt samfélagið. Hver voru aftur kjörorð Framsóknar, fyrir utan það að segja í síðustu kosningabaráttu: Er ekki bara best að kjósa Framsókn? Voru þau ekki einmitt að tileinka sér hugtök Flokks fólksins um það að fjárfesta í mannauðnum? Við erum mannauður Við erum mannauður á meðan við drögum andann. Það er bara þannig. Mér finnst illa gert raunverulega að setja fólk þannig til hliðar, að jaðarsetja fólkið sem vill halda áfram í vinnunni, að jaðarsetja það þannig og refsa því þannig að þau hreinlega treysta sér ekki til þess að halda áfram að vinna.

Það er rangt. Flokkur fólksins hefur lagt fram a.m.k. 15 þingmannamál nú þegar á þessu kjörtímabili sem öll snúa að bættum kjörum og betri velferð og utanumhaldi fyrir eldra fólk.

Mér þykir miður að heyra hvernig í rauninni er verið að tala niður verkin sem við erum að vinna hér. Ég segi bara og ítreka að það væri nær að fylgjast með verkunum sem við erum að vinna, þó að það séu nú fáir inni í þingsalnum að gera það, það, fylgjast með verkunum sem við erum að vinna og a.m.k. hvetja okkur frekar til dáða og þakka okkur fyrir viðleitnina og baráttuna heldur en að gefa manni alltaf einn á snúðinn og láta eins og maður sé ekki að gera neitt, því að það er rangt. Flokkur fólksins er talsmaður og málsvari allra þeirra sem höllum fæti standa í samfélaginu, eiga um sárt að binda og eru að berjast fyrir betri lífskjörum og afkomu. Flokkur fólksins er mjög öflugur málsvari þannig að ég harðneita því að vinna hér í sjö ár og berjast eins og við höfum verið að gera af hugsjón fyrir fólkið okkar og það er svona sem maður fær það beint í andlitið, að maður sé ekki að gera nokkurn skapaðan hlut. Það er rangt.

Í frumvarpinu er lagt til að skerðingar vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega verði afnumdar.

Fólk sem er búið að borga alla sína tíð skatt til Íslands, til íslenska ríkisins, treystir á það að ríkið noti skatttekjurnar á þeim tíma til að borga almannatryggingar. Fólk hefur líka borgað í lífeyrissjóð, það fær úr lífeyrissjóðnum, og svo hefur það eigin séreignarsparnað. Það virðist vera að ef fólk ætlar að fara að vinna, taka þátt í lífinu eða samfélaginu með því að vinna líka, þá skerðist strax almannatryggingarnar.

öllum sé frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa — það er það frelsi sem er útgangspunkturinn í stjórnarskrá íslenska lýðveldisins í atvinnufrelsisákvæðinu. Þessu frelsi má þó setja skorður með lögum enda krefjist almannahagsmunir þess. Krefjast almannahagsmunir þess að atvinnufrelsi ellilífeyrisþega séu settar skorður? Nei, þeir gera það ekki.

Þar kemur fram að afnám skerðinga á lífeyrisgreiðslur vegna atvinnutekna þurfi ekki að fela í sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð

Þið sjáið hversu lítill hvati það er fyrir ellilífeyrisþega að fara að vinna með svona gríðarlega háa skerðingu. Eldra fólk hefur ítrekað bent á þetta, að það hefði þær afleiðingar að vinna hefði lítil sem engin áhrif á ráðstöfunartekjur. Þær aukast ekki. Þegar launatekjur eru skattlagðar og leiða einnig til skerðinga situr nánast ekkert eftir, ekki neitt, 45% skerðing plús skattur og þá má halda því fram að það sé bara ríkið, hann sé að vinna fyrir ríkið með skerðingunni og skattlagningunni. Það er óumdeilt að áframhaldandi vinna eftir að ellilífeyrisaldri er náð eykur möguleika aldraðra til að bæta kjör sín, einkum þeirra sem lægstar hafa tekjurnar.

Nei, honum er neitað um það, 45% skerðing um leið og hann er kominn yfir 2,4 milljónir á ári. Rannsóknir hafa sýnt fram á að vinna og virkni á efri árum stuðlar að betri heilsu, dregur úr einangrun og hefur almennt mikið félagslegt gildi fyrir eldri borgara. Að íslenska ríkið skuli setja takmarkanir og skerða möguleika einstaklinga til atvinnuþátttöku á efri árum er með hreinum ólíkindum, svo ekki sé meira sagt. Það eykur virkni, stuðlar að betri heilsu, dregur úr einangrun og hefur almennt mikið félagslegt gildi að fá að taka þátt í samfélaginu með vinnu, en nei, það er skert. Þarna er ríkið að ganga gegn hagsmunum samfélagsins og við munum spyrja okkur í framtíðinni þegar þessi breyting verður komin í gegn, og hún mun gera það á endanum, hvernig í ósköpunum stóð á því

að útgjöld ríkissjóðs myndu ekki aukast. Hugsum þetta bara þannig: Einstaklingur

Það er það sem gerist. Það sýnir að það eru engin rök, hvorki siðferðisleg, félagsleg né skattaleg rök fyrir því að hafa þessar skerðingar, engin.

sem byggir á almannatryggingum, lífeyrissjóði og séreignarsparnaði. Við erum ekki að flytja þetta mál í fyrsta sinn. Eins og kom fram í máli framsögumanns

það er með hreinum ólíkindum að formaður Landssambands eldri borgara skuli segja að það sé enginn á Alþingi Íslendinga sem tali máli eldri borgara í þessu landi. Það sýnir ótrúlega vanþekkingu á því sem fer hérna fram, hvaða mál eru lögð fram og hvaða málum er mælt fyrir. Ég verð að segja eins og er að eftir að ég kom inn á þing hefur komið mér alveg ótrúlega á óvart hversu lítið almenningur veit um störfin sem fara hér fram

Virðulegi forseti. Hv. þingheimur, kæra þjóð. Ég er hlutdrægur í þessu máli.

Verandi þetta gamall sem ég er þá umgengst ég fólk á mínum aldri og það er stór hópur sem elskar það að vinna enn þann dag í dag. Það þarf að gefa þessu fólki

vinna eins og ég er að vinna núna. Ég reyndar er kosinn á Alþingi þannig að ég fæ undanþágu að vera hjá hinu opinbera. Ég veiti þessu máli mitt brautargengi eins langt og ég næ með það því að það er svo mikið sanngirnismál að fólk fái að vinna, bæði aldurs síns vegna og líka það að þeir sem hafa minna milli handanna geti farið út á vinnumarkaðinn og unnið sér inn einhverjar krónur.

skertur ellilífeyrinn þeirra. Þetta er mjög ósanngjarnt og við þurfum að leiðrétta þetta. Það er svo auðvelt að taka snúning á eldra fólki. Það er synd að þetta skuli vera áreiti hjá þeim sem ráða. Þetta á að vera sjálfsagður hlutur og við eigum að bera virðingu fyrir eldri borgurum.

Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að flytja þetta mál hér í dag og ekki í fyrsta skipti. Ég verð að viðurkenna að ég sakna þess að hún sé ekki hérna í þingsalnum þegar ég kem hér upp þar sem hún hefur haft hörð orð um það að enginn þingmaður sé hér til að hlusta á hana þegar hún talar fyrir málum sem skipta marga máli. Þetta frumvarp snýr að eldri borgurum. Það er þannig að aldur er afstæður og sem betur fer er það þannig að fullt af fólki sem er komið á ákveðinn aldur sem er fyrir fram skilgreindur

Það hefur mikil félagsleg áhrif á fólk að geta stundað vinnu upp að ákveðnu marki, jafnvel fulla vinnu. Hver og einn getur haft það á sinn hátt. Þetta getur komið í veg fyrir einangrun, fólk getur haldið heilsu sinni enn lengur, getur dregið úr félagslegum þáttum, öðrum kostnaði, m.a. í lyfjum og öðru. Þess vegna finnst mér finnst mér það jákvætt skref sem var stigið hér þegar frítekjumarkið var tvöfaldað. Mér finnst að við eigum að halda áfram á þeirri leið að stuðla að því að fólk á öllum aldri geti látið til sín taka. Það er nefnilega þannig að við þurfum bæði að vilja verða gömul og vera gömul.

„Alþingi ályktar að fela innviðaráðherra að hefja undirbúning að endurnýjun vegarins yfir Kjöl og gera hann að vegi sem hægt er að halda opnum stóran hluta ársins með einkaframkvæmd.

verði að því að undirbúningi framkvæmda ljúki fyrir árslok 2024 og framkvæmdir hefjist í beinu framhaldi.“ Kjalvegur liggur yfir miðhálendið um Kjöl, frá Gullfossvegi í suðri að Svínvetningabraut í Blöndudal í norðri, alls um 168 km leið. Tillagan lýtur að því að vegurinn yfir Kjöl verði endurnýjaður og lagður bundnu slitlagi svo betur megi nýta hann til að mæta aukinni umferð á svæðinu samhliða fjölgun ferðamanna sem sækja landið heim. Framkvæmdin kemur ekki til með að hafa áhrif á forgangsröðun samgönguáætlunar þar sem ráðgert er að framkvæmdin og fjármögnunin verði í höndum einkaaðila.

Mikið vatn hefur runnið til sjávar á þeim tæplega tveimur áratugum frá því að tillaga um gerð heilsársvegar yfir Kjöl var fyrst flutt. Ferðamenn voru 360 þúsund árið 2005

en Samtök ferðaþjónustunnar hafa bent á mikilvægi þess að vegasamgöngur milli landshluta verði bættar, ekki síst vegna stóraukins ferðamannastraums síðastliðinna ára. Samtökin hafa gagnrýnt harðlega þá forgangsröðun að vegarkaflinn hafi ekki hlotið brautargengi í síðustu samgönguáætlun. Þá verður að teljast fullkannað að samgöngubætur hafi jákvæð áhrif á öryggi, nærsamfélag og efnahag. Við undirbúning að endurnýjun vegarins er mikilvægt að allir fletir málsins verði vel greindir, þ.m.t. hvernig best væri að standa að fjármögnun verksins og hvort skynsamlegt væri að líta til fyrirkomulagsins fyrirkomulagsins við gerð Hvalfjarðarganga með aðkomu Spalar hf. sem fyrirmyndar fyrir þetta verkefni. Á undanförnum árum hefur talsvert verið fjallað um möguleika á því að stytta leiðir milli landshluta með bættum hálendisvegum, m.a. með með það að markmiði að tengja betur saman fjölmennustu byggðir landsins. Töluverð rannsóknarvinna hefur verið unnin vegna nokkurra þeirra leiða sem liggja um hálendið, svo sem um Sprengisand, Fjallabak og Kjöl, og því liggur fyrir mikið magn upplýsinga og gagna um þær leiðir. Þrátt fyrir það hafa fornir hálendisvegir verið í niðurníðslu undanfarin ár og flokkast frekar sem slóðar en vegir. Kjalvegur hefur frá landnámsöld verið mikilvæg samgönguæð milli Norður- og Suðurlands og þrátt fyrir mikla uppbyggingu á hringveginum síðustu áratugi er mikilvægi vegarins um Kjöl enn mikið. Veginum hefur þó ekki verið haldið við eins og nauðsynlegt hefði verið. Þessi þingsályktunartillaga gerir ráð fyrir að vegurinn yfir Kjöl verði endurnýjaður og lagður verði vegur sem hægt verði að halda opnum stórum hluta ársins ásamt því að verkefnið verði unnið sem einkaframkvæmd. hefur vöxtur ferðaþjónustunnar verið gríðarlegur og erlendum ferðamönnum sem sækja Ísland heim fjölgað úr hálfri milljón í um 2,2 milljónir á þessu ári samkvæmt farþegaspá Isavia.

um. Ljóst er að sívaxandi fjöldi ferðamanna reynir á innviði samfélagsins og því er mikilvægt að huga að fjárfestingum á því sviði. Ferðaþjónustan er orðin lykilgrein í atvinnumálum landsmanna. Hefur ferðamönnum yfir vetrartímann jafnframt fjölgað mikið og nú er svo komið að ferðamannatíminn nær yfir allt árið. Þannig hefur tekist að jafna árstíðabundnar sveiflur en enn er mikið verk óunnið. Kannanir hafa sýnt að stór hluti ferðamanna ferðast aðeins um Suðurland og suðvesturhorn landsins þrátt fyrir að náttúruperlur og vænlega ferðamannastaði sé að finna hringinn í kringum landið. er mögulegt að stytta til muna leiðina landshorna á milli og auðvelda þannig ferðir til Norðurlands og yfir hálendið og opna fyrir möguleika á þróun nýrra ferðamannaleiða. Þá veitir það fleirum tækifæri til að upplifa hálendið og náttúru þess og víðerni sem eru einstök á evrópskan mælikvarða og ljóst er að hafa mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn sem koma til landsins. Þá opnast einnig möguleikar á styttri hringferðum. Fjölgun ferðamanna og fjölgun bílaleigubíla á undanförnum árum ýtir undir mikilvægi þess að ráðast í uppbyggingu Kjalvegar. Bílaleigubílarnir gegna mikilvægu hlutverki í dreifingu ferðamanna um landið. Flutningsmenn þessarar tillögu telja að með því að bæta samgöngutengingar á milli Suður- og Norðurlands um Kjöl megi reikna með meiri nýtingu margs konar innviða sem fjárfest hefur verið í og að svæðin báðum megin styrkist. Fyrir heimsfaraldur fór fjöldi leigðra bílaleigubíla yfir 25 þúsund og meiri hluti erlendra ferðamanna, eða um 55–60%, leigði bílaleigubíl að jafnaði og ferðaðist þannig um landið. Ef litið er til annarra Norðurlanda til samanburðar eru um 28 þúsund bílaleigubílar í Noregi þar sem búa um 5 milljónir manna en það er þó töluvert meira en í Danmörku þar sem fjöldinn er um 18 þúsund eða í Finnlandi þar sem aðeins eru um 5.000 bílaleigubílar. Akstur erlendra ferðamanna á bílaleigubílum hér á landi er talinn vera um 20% af eknum kílómetrum og má reikna með að hlutfallið fari vaxandi. Reikna má með að stærsti hluti aksturs um nýjan Kjalveg tengdist ferðalögum erlendra ferðamanna, annaðhvort með bílaleigubílum eða hópferðabílum. Í því samhengi er mikilvægt að horfa til þeirra orkuskipta sem eru að verða hjá bílaleigum sem og heimilum landsins en hálendi Íslands er ill- eða ófært rafbílum. Samkvæmt gögnum frá Samgöngustofu í ágúst 2023 voru rafbílar 9,7% af bílaflota landsins. Hjá bílaleigum var hlutfallið 7,5%.

Aðeins um þýðingu þessa máls fyrir byggðir landsins. Flutningsmenn trúa því að betri vegir um hálendið myndu ekki einungis auka ferðaþjónustu á einstökum stöðum og styrkja þannig hverja byggð fyrir sig heldur gæfist með betri hálendisvegum tækifæri til að styrkja landsbyggðina í heild með aukinni samvinnu og samkeppni milli einstakra byggðarlaga. Nýjar og góðar samgönguleiðir myndu styrkja landbúnaðarhéruð hvarvetna og heilsársvegur yfir Kjöl myndi tengja saman landbúnaðarsvæði á Suður- og Norðurlandi. Hringvegurinn yrði þá ekki eina greiðfæra leiðin heldur opnuðust fleiri möguleikar með styttri hringleiðum sem gætu hentað fleirum, bæði einstaklingum og ferðaþjónustuaðilum og aðilum í öðrum atvinnurekstri. Norðvesturland hefur farið nokkuð halloka í atvinnu- og byggðamálum síðustu áratugi og þar hefur íbúum og störfum fækkað jafnt og þétt. Heilsársvegur yfir Kjöl myndi styrkja atvinnulíf í landshlutanum auk þess sem ferðaþjónusta getur skipt grundvallarmáli þegar kemur að því að viðhalda lágmarksþjónustu í litlum byggðarlögum þar sem íbúafjöldi stendur ekki undir henni einn og sér. Svo er í greinargerðinni kafli um aukið öryggi og umhverfismál þar sem segir að nýr og bættur vegur yfir Kjöl myndi bæta umferðaröryggi á hálendinu og minnka líkur á slysum. Núverandi ástand Kjalvegar er óviðunandi og vegurinn hættulegur yfirferðar og veldur miklu sliti á þeim bifreiðum sem um hann aka. Þá má ætla að betri samgöngur um hálendið dragi úr álagi og viðhaldsþörf annars staðar í samgöngukerfinu. Lögregla og björgunarsveitir ættu greiðari leið upp á hálendi til að fylgjast með og vakta aukna umferð um það og heilsársvegur um Kjöl myndi nýtast sem neyðartenging milli Norðurlands og Suðurlands. Endurbætur á Kjalvegi myndu einnig styrkja náttúruvernd á hálendinu. Utanvegaakstur á hálendinu er viðvarandi vandamál sem ógnar náttúrunni víða og nauðsynlegt er að sporna við. Bent hefur verið á að lélegir vegir á hálendinu og margir óljósir slóðar kunni að ýta undir utanvegaakstur og því sé betra að hafa vel byggða vegi yfir hálendið svo betur sé hægt að stýra umferðinni og halda henni á vegum og minnka þannig rask á náttúrunni. Mikilvægt er einnig að vegurinn falli vel að umhverfinu og sé ekki áberandi eða byggður hátt upp úr landslaginu sem hann liggur um. Ljóst er að erfitt er að halda Kjalvegi opnum allt árið um kring og sérstaklega í núverandi ástandi en með betri vegi væri hægt að lengja það tímabil sem hægt er að aka upp á hálendið, sérstaklega fyrir þá sem ferðast á fólksbílum. Þá sjá flutningsmenn tillögunnar kost við það að tengja há- og láglendi saman á einum stað. Kosturinn felst í því að þegar óráðlegt er að ferðast um hálendi Íslands yfir harðasta tíma vetrar er auðvelt fyrir Vegagerðina, björgunarsveitir eða rekstraraðila vegarins að loka aðgangi og koma í veg fyrir að einstaklingar fari sér að voða.

þar sem gjöldin hafa staðið undir fjármögnun, rekstri og viðhaldi ganganna. Aðkoma hins opinbera að slíkum verkefnum felst einkum í að heimila framkvæmdina og setja um hana reglur. Hér á landi hefur ekki verið ráðist í margar einkaframkvæmdir í vegakerfinu en Hvalfjarðargöng eru skýrt dæmi um að slíkt getur heppnast vel. Veggjöld hafa að öllu leyti staðið undir fjármögnun, rekstri og viðhaldi ganganna og á síðasta ári skilaði Spölur hf. ríkinu göngunum eins og um var samið. Þetta er nú aðeins lengra en á síðasta ári, hér hefur gleymst að endurskrifa, en reynslan af þessu viðamikla verkefni, sem Hvalfjarðargöng svo sannarlega eru, nýtist án efa í framtíðarverkefni þar sem farin verður svipuð leið.

Þær rannsóknir nýtast við frekari athuganir og undirbúningsvinnu. Þá hefur Vegagerðin gert úttektir á veðurfari hálendisins með staðsetningu vega í huga. Útlit er fyrir að stuðningur við uppbyggingu hálendisvega sé mikill, sérstaklega sunnan lands og norðan, að hann aukist samhliða fjölgun ferðamanna sem koma til landsins. Liggur því beint við að horft verði til Kjalvegar í því samhengi. Að lokum þetta, herra forseti: Það er ljóst að eftir því sem þetta mál hefur verið að þróast á síðustu árum að það eru fleiri og fleiri sem sýna því áhuga beggja megin. Sveitarstjórnarmenn eru farnir að sýna meiri áhuga og einkafyrirtæki og áhugi almennt að vakna og þetta er mikilvægt mál fyrir samkeppnishæfni svæða, þróun þeirra og verðmætasköpun

langar mig að gera alvarlegar athugasemdir við tillögu um samgönguáætlun 2024–2038 sem nú er til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngunefnd þingsins. Lagt er til að framkvæmdum við Bíldudalsveg um Arnarfjörð verði seinkað til tímabilsins 2029–2033 í stað 2025–2029 líkt og samgönguáætlun kveður á um. Framkvæmdum á þessari leið má alls ekki seinka frekar og nauðsynlegt er að koma þessari framkvæmd af stað samhliða framkvæmdum á Dynjandisheiði. Vegurinn gegnir afar mikilvægu hlutverki við flutning afurða frá Bíldudal og þarf vart að taka það fram hversu miklu munar um að geta keyrt þær afurðir um einn fjallveg í stað þriggja, með tilliti til mikilvægra umhverfisþátta svo eitthvað sé nefnt. Einnig mætti nefna að til þess að Vestfjarðaleiðin, nýja ferðamannaleiðin á Vestfjörðum, geti nýst að fullu þarf þessi vegur að vera nothæfur og þjónustaður allt árið. Það er óásættanlegt fyrir ferðaþjónustu á þessu svæði að bíða til 2030 eða lengur eftir því að fá fulla nýtingu á veginum. Það sjá allir sem vilja að það er löngu tímabært að styðja við dreifingu ferðamanna um allt landið og það verður ekki gert nema með bættum samgöngum. Auk þess mætti nefna aðgengi atvinnu og þjónustu að ört vaxandi samfélagi á Barðaströnd ásamt því að börn á Barðaströnd gætu sótt skóla á Bíldudal en ekki Þingeyri. Virðulegi forseti. Að mínu mati er þetta lykilþáttur í að efla, bæta og virkja uppvöxt í þessu samfélagi sem hefur í tugi ára liðið fyrir slæmar samgöngur.